Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Četrnaestom sazivu.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 91 narodni poslanik.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 108 narodnih poslanika, da su prisutna najmanje 84, da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Danas je utorak, tako da prelazimo na traženje obaveštenja i objašnjenja, na osnovu člana 287. Poslovnika Narodne skupštine.Da li od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa

pitanje za predsednika države i predsednicu parlamenta, Aleksandra Vučića i Anu Brnabić – da li je tačno da na osnovu lobiranja za Rio Tinto od projekta „Jadar“ primaju proviziju od

i postavili smo pitanje i zvanično, a i usmeno, kakav je stav prvog čoveka armije po pitanju poklanjanja Generalštaba vojske i namere ove države, tj. Vlade da na mestu gde je nastala srpska država, tj. srpska vojska, na mestu Generalštaba nikne hotel sa zvezdicama sa đakuzijama, na mestu gde su 1999. godine ginuli ljudi i 1941. godine takođe?Dakle, Vojska ne sme da odgovori šta ona misli o nameri Gorana Vesića i Aleksandra Vučića, da na mestu gde je Generalštab, gde je nastala vojska, Kušneru i američkim ofšor kompanijama poklone zemlju da bi se tamo pravile kockarnice i đakuziji. Svaka čast.Imamo još pitanja ovde. Postavlja se pitanje Vladi, ministru Malom, koji je kreator ovog budžeta – šta traže prosvetari na ulicama ako su zadovoljni, kao što on kaže, povećanjem budžeta za prosvetu, ne znam koliko posto?To isto važi i za poljoprivrednike.

Jovankina vila na Dedinju od skora ovo više nije državna imovina, već je ona sirota žena sa Dedinje, predsednica parlamenta, postala vlasnica Jovankine vile. Koliko košta Jovankina vila, gospođu Brnabić pitam, koja će možda kasnije da dođe, a neće nikad da mi odgovori, i odakle joj pare da kupi ovu vilu? Hvala.

da govorite tako što i vaše pitanje treba da bude utemeljeno na činjenicama. Gospođa Brnabić trenutno nije tu, pa bi vam ona odgovorila. Ta zgrada nije njena zgrada, vi to jako dobro znate, i to je zdanje zbog bezbednosnog protokola koji će svaki sledeći predsednik Skupštine da koristi.Ovo je zbog javnosti, tako da molim vas i sledeći put, i to molim sve, niko ovde neće biti prekidan, nikome se neće oduzimati reč, svako od vas ima prava da izrazi svoje političke stavove, ali se, molim vas, trudite da to bude utemeljeno na činjenicama, da ne bude ad personam i da mene dovodite u neprijatnu situaciju da moram da reagujem.Vi ste imali pet minuta, mogli ste tih pet minuta da iskoristite, ali dobro,

Zahvaljujem.Poštovana predsedavajuća, kolege narodni poslanici, koristeći svoje pravo po članu 287. Poslovnika Narodne skupštine, pitanje upućujem ministru saobraćaja i infrastrukture, gospodinu Vesiću.U Kraljevu se oktobra 1941. godine dogodio jedan od najmonstruoznijih zločina koji su nacisti počinili tokom Drugog svetskog rata na teritoriji Srbije. Tada je ukupno streljano 2.255 građana grada Kraljeva i okoline, a treba znati da je Kraljevo tada imalo oko 13.000 stanovnika. Većinu streljanih činili su Srbi, ali je bilo i Rusa, Slovenaca, Roma i drugih nacionalnost. Po strukturi zaposlenosti najviše stradalnika radilo je u železničkim službama, u železničkoj radionici, čak 31% od onih za koje železnice imaju podatke o mestu uposlenja. Pošto je Kraljevo u međuratnom periodu bio važan železnički čvor između Beograda, Skoplja i Soluna, ovaj podatak ne iznenađuje.Na mestu gde su streljani građani Kraljeva, 1971. godine izgrađen je spomen park, a jedan od simbola ovog parka predstavlja i putnički vagon koji je Fabrika vagona 1977. godine preuredila i koji je smešten na koloseku u spomen parku. Ovaj vagon predstavlja simbol stradanja železničkih radnika, kao i simbol stradanja izbeglica iz Slovenije, Bosne, Hrvatske i Kosova koji su u to vreme našli utočište od ratnog razaranja u Kraljevu. Nebrigom prethodnih lokalnih samouprava vagon ispred spomen parka je totalno uništen. Inače, u vagonu je bila spomen soba sa knjigom utisaka i nažalost, kao što sam rekla, potpuno je uništen. Čak i pre nekoliko godina su ga vandali zapalili.Tragedija koja je zadesila Kraljevo 1941. godine ne sme da ostane zaboravljena. Moramo kao narod da čuvamo sećanje na sve naše pretke koji su dali svoje živote za našu slobodu. Kultura sećanja je nešto na čemu kao društvo moramo da radimo, da imamo kolektivni identitet i kolektivno sećanje.Pitanje sećanje.Pitanje koje želim da postavim ministru Vesiću, a pogotovo što je veći deo svog života proveo upravo u Kraljevu, je da li postoji mogućnost da se preko resornog ministarstva obezbedi novi vagon od „Srbijavoza“ ili „Infrastrukture železnice“, kada kažem nov, ne mislim na potpuno nov, nego na rashodovan ili vagon koji se više ne upotrebljava u saobraćaju, da ga stavimo na mesto starog vagona, obnovimo memorijalnu sobu i tako ukažemo poštovanje na sve nevino stradale?Takođe, pozivam ministra i direktore sva tri preduzeća koja su nasledila Železnice Srbije, „Srbijavoz“, „Srbija kargo“ i „Infrastrukture železnice Srbije“ da 14. oktobra dođu u Kraljevo i prisustvuju obeležavanju Dana sećanja na streljane na streljane građane grada Kraljeva.Drugo pitanje postavljam ministru odbrane, gospodinu Gašiću, a JS smatra da je uvođenje obaveznog vojnog roka velika stvar za Srbiju, ne samo za odbranu zemlje, već i zbog toga što će mladim ljudima osnažiti osećaj odgovornosti i ozbiljnosti, koji će im biti potrebno za sve ono sa čime će se susretati je da će Zakon o vojsci i vojnom osiguranju biti izmenjen do marta 2025. godine. Uporedo sa ovom izmenom zakona treba raditi na zakonima ili podzakonskim rešenjima koji će omogućiti da se sistem civilne zaštite razvije u mobilan i moderan sistem. Ovaj sistem ima ulogu prevashodno u mirnodopskim uslovima, na poslovima vezanim za zaštitu i spasavanje.Svedoci smo da svake godine, usled promene klimatskih uslova, imamo elementarne nepogode u kojima pored materijalne štete imamo, ne tako često, i civilne žrtve i tada je uloga svake građanke i građanina presudna i zavisi od stepena obučenosti i uključenosti stanovništva u sistem civilne zaštite. Sam ishod elementarnih nepogoda u kontekstu uticaja na živote i zdravlje ljudi i životinja, štete na materijalnim dobrima zavisi od obučenosti naših građana da deluju u datim situacijama.Pitanje koje upućujem Ministarstvu odbrane je - da li postoji mogućnost da se pre donošenja najavljenog, ja se izvinjavam, ako možete sekundu, nije obaveza da poslanici budu u sali, budu u sali, mogu da sede u restoranima, barovima, kafićima i da slušaju pitanja, znači, nije obaveza, to trebate da kažete na početku sednice, znate, nekog ovo interesuje što ja postavljam, pogotovo građane grada Kraljeva, da se propisi koji tretiraju vojne obveznike i propisi koji tretiraju civilnu zaštitu usklade, a da ne bismo u praksi imali situaciju kada neka lokalna samouprava treba da imenuje neka lica u civilnu zaštitu to ne može iz razloga što iz vojnih odseka ne daju dozvolu uz obrazloženje da su ta lica raspoređena u vojne formacije, a znamo da civilna zaštita deluje u miru?Na ovaj način bi se u kratkom roku došlo do velikog broja obučenih lica za sprovođenje različitih mera civilne zaštite, a dugoročno bi se kreirala moderna bezbednosna bezbednosna politika koja bi rezultirala manjim posledicama od nepogoda i savremenih izazova sa kojima se susreće naše društvo u celosti. Hvala.

želim da vas informišem o jednom ružnom i nadasve neprihvatljivom događaju koji se desio u Novom Pazaru. Naime, pre neki dan je u strogom centru grada, u turističkom delu grada, grupa huligana izazvala zaista jedan neprimeren događaj. Naime, oni su divljali u centru grada sa nekim džipom, mašući zastavama, ratnim zastavama devedesetih, pored ostalog, i zastavom Srpske krajine. Na taj način želeli da izazovu neki međunacionalni konflikt, nešto što se hvala Bogu nije desilo i neće se to je svakako naišlo na osudu svih političkih predstavnika u samom gradu Novom Pazaru i predstavnika Srba i predstavnika Bošnjaka i zaista smo gromoglasno ovo osudili. U redu su osude. ne znam i ne mogu da se setim da li je došlo do privođenja ovih ljudi. Čini mi se da nije došlo do reagovanja onih koji su trebali da reaguju, a to je policijska uprava. Zato postavljam ovom prilikom Ministarstvu policije pitanje - da li su vinovnici ovog nemilog događaja druge strane, postavljam pitanje pravosuđu, obzirom da je grubo narušen Zakon o diskriminaciji, da li je podneta nekakva prijava protiv ovih osoba? Kao što znate, ovde je povređen član 10. u ovom Zakonu o diskriminaciji - teška zloupotreba diskriminacije, odnosno došlo je do udruživanja ljudi radi vršenja nekakve nacionalne, rasne, verske i druge mržnje, odnosno razdora. Očigledni su elementi toga. Stoga pozivam pravosuđe i policiju da reaguje.Podsećam da je najefikasniji način da se ovako nešto ne bi ponavljalo, svakako osude su u redu, ali najefikasniji način da se pravovremeno i pravedno sankcionišu lica koja izazivaju ovakve ekscese.Na želim da vam kažem svima da je danas u Novom Pazaru dan žalosti. Danas će se ukopati ova tragično stradala porodica u ovoj nesreći, koji su inače iz Novog Pazara i zaista u Novom Pazaru je dan tuge. Odnosi između srpskog i bošnjačkog naroda su odlični,

Poštovani narodni poslanici, pitanje naše poslaničke grupe Mi - Snaga naroda je upućena predsednici Skupštine. Zašto su se na tzv. „Dan Amerike“ u Narodnoj skupštini vijorile zastave države agresora koja konstantno krši naš teritorijalni integritet i naoružava separatiste u našoj južnoj pokrajini? Zašto je dozvoljeno uniformisanim pripadnicima američkih oružanih snaga da snimaju u zgradi Narodne skupštine Srbije? Hvala.

Uprkos toplom bratskom prijemu na svakom mestu, pa i u Palati predstavnika i u Savetu Republike, osećao sam nelagodu što se moja država Srbija, pod obrazloženjem sinhronizacije spoljne politike sa EU, priključila sankcijama koje je ona uvela ovoj nama jednoj od najbliskijih zemalja na svetu.Došli svetu.Došli smo u paradoksalnu situaciju, dok većina zemalja zapada, među kojima posebno zemlje EU, osim njih pet, rade protiv interesa Srbije, ugrožavajući njen teritorijalni integritet i onemogućavajući njen suverenitet na celoj njenoj teritoriji, da se Srbija saglašava sa politikom tih zemalja prema zemlji koja štiti interese Srbije prema bratskoj Belorusiji. Belorusija, ne samo da se nikada nije ogrešila o Srbiju, nego je uvek, kada je bila u prilici, činila dobro našem narodu i našoj zemlji. U međunarodnim organizacija redovno podržava Srbiju, nije priznala lažnu državu Kosovo, kao što su to učinile države EU sa čijom neprijateljskom politikom prema Belorusiji Srbija se saglašava.Nedavno u Generalnoj skupštini UN Belorusija je glasala protiv nametnute rezolucije kojom se Srbi žigošu kao tobože genocidan narod samo kako bi se nekako skinula ili barem ublažila istorijska hipoteka sa onih koji su činili genocid.U jeku NATO agresije na našu zemlju, 14. aprila 1999. godine, predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko iz bratske solidarnosti doleteo je u Srbiju. NATO nije garantovao, već je u susret njegovom avionu poslao svoje borbene avione. Ni pored toga, predsednik Lukašenko nije odustao od svoje namere. Vazdušni napadi nastavljeni su i tokom Lukašenkovog boravka u Beogradu.U međuvremenu, nakon NATO rata za otimanje Kosova i Metohije od Srbije, NATO zemlje naoružavaju albanske teroriste i secesioniste, a Srbiji prijateljska nam Belorusija šalje četiri aviona tipa MIG-29 a država Srbija i dalje sledi sankcije NATO zemalja prema Belorusiji. Ko može reći da je to moralni čin s naše strane učinjen od svih nas?Pitanje Vladi Srbije zašto država Srbija i dalje sledi sankcije koje je EU uvela prema nama prijateljskoj Belorusiji?Pridružila se Srbija i deklaraciji povodom odluke Saveta EU o uvođenju restriktivnih mera prema avio-kompanijama iz Belorusije, pa je tako nemoguć vazdušni saobraćaj između Srbije i Belorusije zbog čega ispaštaju mnogi naši ljudi koji rade u Belorusiji, ljudi iz Belorusije koji rade u Srbiji, kao i mnogi drugi koji bi ovu vazdušnu liniji koristili za tranzit. Sasvim sigurni veliki ekonomski interesi podređeni su politički instruisanoj volji koja samo štetu proizvodi. Zašto? Mnogo ljudi i sa jedne i sa druge strane zamolilo nas je da se zauzmemo za uspostavljanje direktne vazdušne linije između Beograda i Minska. Neka Vlada Srbije objasni zašto se to ne preduzima. Hvala na pažnji.

državnog puta koji ide od autoputa, preko Svrljiga do Prahova, dole do Bora. Taj put je veoma frekventan, stvarno je velika frekvencija saobraćaja, a za nas koji tamo živimo, koji tamo radimo, ne mislim tu samo na Svrljižane, ljude koji žive u Svrljigu, nego i ljude koji žive u Knjaževcu, Zaječaru, Zbog velike frekvencije saobraćaja, a u zadnja možda tri, četiri meseca velika je frekvencija saobraćaja teških kamiona koji prevoze materijal ili šta već iz borskog rudnika. Ti kamioni su stvarno, mogu da kažem, preteški zato što je put počeo da se ruinira. Put je sada u veoma lošem stanju.Ja bih pozvao gospodina Vesića da u okviru svojih mogućnosti da dođe do Svrljiga ili Knjaževca, da zajedno obiđemo taj deo puta, da se snimi na koji način je sve to i kako se radi, a ima jedan veliki problem. Osim toga što su to teški kamioni, da sad ne kažem da su pretovareni, ali mislim da ima veća količina toga što voze od predviđenog. Bilo bi dobro da se u tom delu, a ima dva mesta koja su ovako najugroženija, to je mesto Gramada i mesto Tresibaba, tako se kaže u mom kraju. Na ta dva mesta zbog njih u teškoj meri zbog velikog broja vozila pravi se veliki zastoji i zbog toga bih zamolio da se u okviru mogućnosti ja sam ranije predlagao da se na tim mestima, na Gramadi i na Tresibabi obezbedi zaustavna traka da ti teški kamioni mogu tu da zastanu ili da idu tim putem dok ostala vozila mogu da funkcionišu i da idu pod nekom normalnom brzinom.Još

trebao bi da se uradi i u tom delu, tog državnog puta, tog magistralnog puta koji ide od autoputa Niš, odnosno preko Svrljiga, dole do Prahova, do Bora, da se uradi takozvana brza saobraćajnica kao što je već urađeno u nekim delovima naše Srbije, baš zbog toga, zato što je tamo tendencija razvoja i u Prahovu, gde je stvarno veliki broj firmi koje tamo rade, koje planiraju da se šire, Borski rudnik i zbog svega toga da se stavi akcenat da se uradi brza saobraćajnica, da bismo na taj način imali funkcionalniji saobraćaj u tom delu naše Srbije.Sa druge strane, moje pitanje isto – kada će biti mogućnost da se preko železničke pruge koja je urađena jednim delom, a svedoci smo i ja sam u to vreme bio i poslanik da je govoreno,

Znamo da je kompletna rekonsrukcija pruge, odnosno promena tih betonskih pragova koji su sada tamo i urađeno je samo od Niša do Knjaževca, dok od Knjaževca do Zaječara nije urađeno. Urađena je samo delimična rekonstrukcija.Moje pitanje – da li će se raditi ponovo kompletna rekonstrukcija pruge od Knjaževca, Zaječara, dole do Bora, odnosno dokle treba da bi se preko pruge vršio saobraćaj? Na taj način bi se izbeglo urušavanje ovog našeg puta za koji mogu sada da kažem da je u lošem stanju. Trebao bi da se obnovi, da se rekonstruiše,

rekonstruišu, postave betonski pragovi i na taj način da bude siguran prevoz. Najbolji prevoz je kada se vozi železnicom.To su moja pitanja. Voleo bih kao čovek da se to odradi vrlo brzo. Dok to ne bude da se napravi zaustavna traka,

Hvala.Prvo pitanje za MUP Srbije i tužilaštvo. Zahtevam informaciju o tome ko su bili nasilnici koji su juče 23. septembra maltretirali studente u Novom Sadu, bacali eksplozivne naprave i fizički nasrtali na studente, te narušavali autonomiju univerziteta upadajući u zgradu Rektorata i zgrade fakulteta, koje mere su preduzete protiv njih?Drugo njih?Drugo pitanje za predsednika Vlade – koliko država Srbija ima službenih automobila po granama vlasti i koliko ih ima ukupno sa lokalnim samoupravama i vojskom? Poslednji put kada se merilo, moglo je da se poredi sa Švedskom i Nemačkom npr. da Švedska koja ima 9,5 miliona stanovnika je imala 10 službenih automobila, a Nemačka od preko 80 miliona je imala je imala manje od 1.000 službenih automobila. Srbija je imala preko 6.200 automobila. Dakle, 600 puta više od Švedske i sedam puta više nego Nemačka.Kada se tome pridodaju i vozila Vojske i automobili na svim nivoima vlasti, Srbija je imala preko 30.000 automobila. Sada se takvi podaci više ne objavljuju.Pod tri, pitanje koje se tiče udžbenika za osnovce i srednjoškolce. Videli smo jednu veliku akciju ovde u Beogradu i silan uložen novac u samoreklamiranje kako će se to uraditi, a onda je došlo do malog kašnjenja za osnovce i boga mi, velikog kašnjenja za srednjoškolce, jer je najavljeno da će se to isplatiti do 15. oktobra. To je gotovo tromesečje. Roditelji su se u međuvremenu snalazili, uzimali kredite i pokušali nešto da uštede kupujući polovne udžbenike. Međutim, zelenaši su podigli cene, tako da su polovni udžbenici bili skuplji nego što su oni novi u radnjama.Ono što je pitanje za Ministarstvo prosvete – da li je moguće da ono što je zapisano da je školovanje besplatno, ostvariti u praksi? Drugim rečima, čak i ovo što se čini u Beogradu, čini se traljavo, ali nije samo Beograd Srbija, šta je sa ostalim mestima u Srbiji? U nekim mestima u Srbiji, gradovima, postoje postoje novci za režimske pevačice, ali ne postoje za besplatne udžbenike. Međutim, postoje i lokalne samouprave gde nema novca za režimske pevačice, ali nema novca ni za udžbenike. U tom slučaju država bi morala da pomogne da se tim lokalnim samouprava ti udžbenici nabave.Kakva smo mi država ako je besplatno školovanje takvo da roditelji uzimaju za udžbenike, a na drugoj strani imamo takvu nejednakost da se udžbenici uzimaju na kredit, luksuzni stanovi, luksuzni automobili se uzimaju za keš.Za predsednicu Skupštine koja trenutno nije tu, radi se o ideji da izbor novog sastava Saveta REM-a treba odložiti do okončanja postupka za ocenu ustavnosti. za ocenu ustavnosti. Dakle, nema nikakvog ni pravnog, ni logičkog uporišta da se to radi sa Zakonom o elektronskim medijima. Ova ideja izaziva sumnju da bismo se mogli suočiti sa još jednim ustavno-sudskim duplim pasom sa vlastima koje očigledno kontrolišu i REM i Ustavni sud. Nešto slično što se desilo sa Rio Tintom.Naime,

poziv nadležnog skupštinskog odbora. Pazite, ministar iz izvršne vlasti kaže šta će ili neće uraditi nadležni skupštinski odbor. Dakle, izvršna vlast koju treba da kontroliše zakonodavna vlast u stvari govori kako će se zakonodavna vlast ponašati, očigledno dajući do znanja da je izvršna vlast ta koja kontroliše Skupštinu.Na kraju, pitanje koje se postavlja – da li će se reagovati na ovo i da se raspiše taj javni poziv koji je trebao već da se raspiše 4. avgusta ove godine? Hvala. Hvala vama.Reč ima gospodin Slobodan Ilić. Izvolite. **Slobodan Ilić** Zahvaljujem, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, prvo na početku da kažem – ovde vidimo jedno veliko nepoštovanje od strane Vlade prema Narodnoj skupštini, jer nema nijednog ministra dok se postavljaju pitanja Vladi. izvinjavam se, pardon, postaviću pitanje za Državnu resorsku instituciju i za Ministarstvo finansija. Ove podatke koje ću sada izneti je teško poverovati i da je moguće da ih bilo ko napiše, a ne kamoli Državna revizorska institucija koja inače treba da kontroliše finansije Srbije i Ministarstvo finansija i druge institucije u Srbiji.Dakle, Srbiji.Dakle, mi sada raspravljamo o rebalansu budžeta Srbije na ovoj sednici i mi kao i narod i poslanici treba da poverujemo u cifre koje se nalaze u rebalansu budžeta i u svim tim izveštajima da su one istinite i da su one urađene profesionalno. Na sajtu DRI-a među hiljadama dokumenata nalazi se jedan dokument koji sam ja ovde poneo to je, zove pod naslovom „Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta opštine Stara Pazova za 2022. godinu“, sam naslov nije toliko zanimljiv koliko ono što piše o njemu.Ja dolazim iz opštine Stara Pazova i pročitao sam upravo taj izveštaj nisam čitao za druge opštine. Ceo budžet Srbije po rebalansu iznosi 2.173 milijarde dinara ili oko 18,5 milijardi evra, istovremeno u ovom izveštaju DRI-a stoji da imovina opštine Stara Pazova za godinu dana od 2021. godine do 2022. godine uvećana, slušajte, nije greška, 458 milijardi dinara, što je oko četiri milijarde evra. Na dan 31.12.2021. godine imovina opštine Stara Pazova je bila šest milijardi i 729 miliona, što je oko 57 miliona evra, da bi na dan 31.3.2023. godine porasla za piše u izveštaju DRI-a 65.696% ili 657 puta na skoro četiri milijarde evra. To je više od imovine Kragujevca, Niša, Novog Sada ili pet puta veća vrednost imovine od „Beograda na vodi“. Stara Pazova po glavi stanovnika po ovoj računici ima 64.000 evra po svakom stanovniku imovine Ispada da Stara Pazova od svoje imovine može da kupi ove sve avione „Rafal“ i da ostane kusur 1,3 milijarde evra.Opština Stara Pazova, ko ne zna ima oko 63.000 stanovnika i samo 351 kilometar kvadratni i druga je najmanja opština u Sremu po površini. O čemu se ovde radi? Da li je na ovaj način veštački uvećana imovina Srbije da bi se prikazala manja zaduženost? I, koliko ovakvih primera postoji u drugim opštinama i drugim institucijama gde se veštački upisuje imovina koja ne postoji? Ako samo u jednom opštini kao što je Pazova prosečne veličine i upisano lažnih četiri milijarde evra imovine.Kako uopšte verovati u bilo šta što piše u Predlogu budžeta, rebalansa budžeta o bilo kom dokumentu više ove države i Ministarstva finansija ili bilo koga kada ovakva stvar može da prođe i da bude potpisana i usvoje od strane Državne revizorske institucije i da to stoji na sajtu javno i da niko na to ne reaguje. Vi sada možete da kažete i da napišete da je – budžet na budžetu da na računu Srbije ima trenutno oko 100 milijardi, da imate 200 milijardi evra deviznih rezervi ko to sad može više da veruje i ko u to može da poveruje?Dakle, kada neko kontroliše neku imovinu ili kada se bavi time ako se uveća imovina za godinu dana, javna imovina bilo koje institucije, preduzeća, opštine, grada, države za 20% već bi bilo sumnjivo i trebalo bi videti o čemu se tu radi. Da, su veća za 100% to je neverovatno, a ovde se uveća imovina za 65.696% za godinu dana i to tako prođe i to tako stoji u svim zvaničnim dokumentima Republike Srbije.Dakle, tražim odgovore na dva pitanja kako se tačno uvećala imovina opštine Stara Pazova za skoro četiri milijarde evra za godinu dana? I, da mi se dostavi kompletan spisak te imovine koju je opština Pazova stekla u iznosu od četiri milijarde evra. Hvala vam. **Marina Raguš** Hvala vama.Reč ima gospođa Natalija Stojmenović. Izvolite. Hvala vam.Postaviću pitanja oko dva događaja koja su u prethodnih nekoliko dana uznemirili našu javnost.Juče smo svedočili da je ova država podigla brigu o mladima na viši nivo. Dvoje studenata koji su se mesecima borili za svoja osnovna prava su juče od nekih organa ove države faktički dobili poruku da bi ona da pre oni stradaju nego da mala grupa studenata bude izložena procesu normalnih studentskih izbora. To je izgleda ta iskonska briga za mlade i za budućnost i za porodicu o kojoj vi ovde govorite.Pošto su se juče organi toliko potrudili da pokažu za koga rade, ja sam juče bila sa studentima i postaviću ovde pitanje na koji oni žele da čuju odgovore.Prvo pitanje, da li Ministarstvo prosvete ima saznanja da Filozofski fakultet angažuje obezbeđenje za sprovođenje izbora za Studentski parlament koji sprečava studente da ostvare svoje izborno pravo? Zašto Ministarstvo prosvete nije uvelo restrikcije Filozofskom fakultetu zbog kršenja Pravilnika ovog fakulteta?Ono što mislim da je najgore, što se juče nijedan ministar ili ministarka ili državni sekretar ili sekretarka ili bilo ko nije pitao, obišao i uverio ove studente da su u ovoj zemlji bezbedni i sigurni. Umesto toga organi ove države su juče štitili ljude pod maskama, a jedini predstavnik organa koji se tamo našao je bio direktor Fonda za razvoj koji je tukao studente dok su maskirani batinaši slični onima iz Šapca od pre dve godine, obezbeđivali ni manje ni više nego studentske izborne kutije. Samim tim me zanima,

Koje korake je preduzelo tužilaštvo povodom lica koja su jutros bacila eksplozivnu napravu na studente koji su bili ispred Rektorata novosadskog univerziteta?Da takođe budemo u potpunosti iskreni, vi o nekim mladim ljudima i brinete, najviše brinete o onima koji organizuju vaše kol centre, kupovinu glasova i ostale prevare ka kojima malo je reći imate sklonost. Pa, me tako zanima, kako je Ognjen Kočević, osoba protiv koje je podneta krivična prijava za davanje i primanje mita, izabrana za člana Upravnog odbora Zavoda za vrednovanje obrazovanja i vaspitanja?Na kraju, ako sve ovo, nije očigledan povod da se nešto promeni, zanima me koje mere je Ministarstvo prosvete preduzelo da olakša okvir za studentsko organizovanje i da li će Ministarstvo prosvete menjati Zakon o studentskim organizacijama, recimo Zeleno-levi front je upravo taj zakon predao pre nekoliko meseci, on se nikada nije ovde našao na dnevnom redu?Drugi slučaj o kome ću govoriti, koji je u prethodnih nedelju dana uznemirio našu javnost, je nesreća koja se desila kod Kraljeva. S obzirom da mnogu decu ove zemlje želite da šaljete na vojni rok, mislim da je važno da mi odgovorite na ova pitanja.Koliko je dugo vojnik koji je upravljao vozilom bio na dužnosti? Radi prikaza vojne sposobnosti koji se održao prethodne nedelje na Batajnici, naši vojnici su nedeljama radili i po više od 12 časova. Jasno je da broj ljudi koji radi u vojsci, požrtvovano i predano nije dovoljan, verovatno jer se država Srbija toliko ponosi njima da im daje dnevnice od 1100 dinara, pa tako često rade, blaže rečeno prekovremeno, što bojim se nekada dovodi do raznih grešaka. Takođe me zanima, da li je vojnik koji je upravljao vozilom bio sam u vozilu? Da li je vojnik koji je upravljao vozilom bio obučen za upravljanje ovakvom vrstom vozila i ako da, kada je prošao tu obuku?Takođe, jer nam nije strani da vreme za istragu koristite kako biste prikrivali ubiranje političkih poena, tako što ljude koji služe ovoj zemlji ostavljate bez pravde, pa ni devet godina kasnije ne znamo ko je odgovoran za smrt sedmoro ljudi pri padu helikoptera, zanima me zašto 72 sata nakon nesreće javnost nije upoznata u kojoj fazi istrage se ovaj slučaj nalazi? Hvala

čast da nakon 24 godina od održavanja, danas 24. septembra, 24 godine nakon održavanja predsedničkih izbora

pitanje je za predsednicu Narodne skupštine Srbije, Anu Brnabić, da li ste povukli pismo dostavljeno EU u decembru 2023. 2023. godine kojim ste izrazili rezerve prema francusko-nemačkom sporazumu i Ohridskom sporazumu u delu koji se odnosi na priznavanje Kosova de fakto i de jure i članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama? Sporazum je protivustavan bez obzira na pismo, ali informacija da ste povukli pismo dodatno je uzburkala javnost.Danima se ne oglašavate po tom pitanju, iako je pitanje vrlo jednostavno - da li ste povukli pismo ili niste povukli pismo?Drugo pismo?Drugo pitanje upućujem direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petru Petkoviću. Za krah politike prema Kosovu i Metohiji najodgovorniji je Aleksandar Vučić. da li kao njen izvršilac i glavni pregovarač osećate ikakvu odgovornost za predaju i otimanje srpskih institucija i egzodus Srba sa Kosova i Metohije? Da li ćete i kada podneti ostavku?Treće pitanje je pitanje za javnog tužioca Republike Srbije Zagorku Dolovac. Nakon prihvatanja francusko-nemačkog sporazuma 23. januara 2023. godine, gde je jasno i glasno predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao, citiram: „Prihvatamo sporazum i radićemo na njegovoj implementaciji“. Ova je izjava istovremeno bio i potpis po Bečkoj konvenciji, sa kojim Aleksandar Vučić i njegovi sledbenici dovode u zabludu čitavu javnost i malo kasnije prihvatanje Ohridskog sporazuma.Srpska

31. marta 2023. godine podneli republičkom javnom tužiocu Zagorki Dolovac krivičnu prijavu protiv Aleksandra Vučića zbog tri krivična dela koja je počinio

šta se dešava sa krivičnom prijavom? Istovremeno pominjemo i podsećamo Aleksandra Vučića da svakim danom boravka na vlasti i predajom Kosova i Metohije proširuje optužnicu koju permanentno piše protiv sebe zbog čega će snositi i istorijsku i političku pored krivično-pravne odgovornosti.Istovremeno, želim kao narodni poslanik Republike Srbije, jer mi je to i obaveza i pravo da kolegama koji vode dva odbora, s obzirom da do sada nisu reagovali, a oni su najvlasniji da za to reaguju, sazovu sednice Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Milicu Nikolić i gospodina Milovana Drecuna, koji je predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove i da razmotre pitanje koje je pokrenuto 23. januara 2023. godine i predstavlja svojevrstan državni udar, a to je predaja Kosova i Metohije na tacnu.Zahvaljujem. Sledeća ima reč gospođa Ivana Rokvić.Izvolite. Poštovani građani Srbije, uvažene kolege, pre nego što postavim poslaničko pitanje, zamolila bih sve da pošalju poruku 227 na 3800 za Natašu Ademović koja boluje od izuzetne retke bolesti i potrebno je još dve i po hiljade poruka da se ova mlada mama pošalje na lečenje u Tursku i da joj se pomogne.Hvala vam unapred.Žao mi je što ministarka Đurđević Stamenkovski nije tu da mogu lično da joj postavim pitanje da li je upoznata sa tim da određeni zaposleni u centrima za socijalni rad, a pre svega ozloglašenom Centru za socijalni rad Obrenovac sprovode organizovano inostrano usvajanje dece, srpske dece i to u Švedsku.Narodni pokret Srbije - Miroslava Aleksića došao je do saznanja da postoje socijalni radnici koji umesto da pružaju podršku i pomoć hraniteljima kako bi postali roditelji, odnosno usvojitelji, prilikom usvajanja, što im je inicijalno i posao, prosto to im stoji u opisu radnog mesta, umesto toga, pomažu zapravo inostranim usvojiteljima.Takav

pomogla.Porodica Kojić je hraniteljska porodica već deset godina. I Sreten i Danijela Kojić imaju hraniteljske licence. Imali su na hraniteljstvu dve devojčice, Slađanu i Kristinu.Kristina Kristinu.Kristina je došla kod njih sa samo deset meseci. Bila je u jako lošem stanju fizičkom. Čak kada su je davali u njihov dom, rekli su – neka vam je Bog u pomoći da uopšte preživi.Na svakih 15 dana od momenta kada je devojčica došla u njihov dom imali su kako redovne, tako i vanredne kontrole i inspekcije, što gradskih centara Loznice, tako i Obrenovca.Danijela i Sreten Kristinu su odgajili. Naučili su je da hoda, govori, voli, uči, a sa kakvom brigom su oni to radili, govori i potvrđuju Kristinini zdravstveni kartoni, pisma, fotografije, izjave učitelja, trenera, a onda je u septembru mesecu prošle godine počela tortura, pre svega, socijalnih radnica Nade Sekulić iz Centra za socijalni rad i usvojenje i Jelene Goljić, koja je rukovodilac Službe za decu Centra za socijalni rad Obrenovac. Došli su u kuću porodice Kojić i saopštili im da će dati devojčicu na inostrano usvajanje.Kada su Kojići izrazili nezadovoljstvo i želju da oni zapravo usvoje devojčicu i da nema nikakve potrebe za inostranim usvajanjem, počeli su još veći pritisci i tortura.Oni su pisali svima – i ministarki Đurđević, i predsedniku Republiku i centrima za socijalni rad i Obrenovac i Loznica. Sve su pokušali. Nema vrata na koja nisu pokucali i molili da im se dozvoli da oni usvoje Kristinu.Svima vama pisali su i njene učiteljice i njeni drugovi iz predškolskog i sami roditelji bezbroj puta. Na sve ovo ste se oglušili. U isto vreme, dok niko od svih vas ove napaćene ljude ne čuje, Jelena Goljić i Nada Sekulić konstantno vrše pritisak. Prete im krivičnim prijavama, zatvorom. Dovodili su im policijsku maricu u dom, terali ih da Kristinu lažu kako je u Švedskoj čekaju biološki roditelji, kako je tamo sve lepo, za razliku od Srbije, kako imaju bazen. Čak su pokazivali i avion kojim će Kristina leteti.Sve vreme su im pretili da nikome ništa ne smeju da kažu i da ne smeju da pisnu o tome šta im se dešava. Porodica Kojić obraćala se i usmeno i pismeno svim institucijama, preklinjajući za pomoć samo da mogu da usvoje svoje devojčice.Svi ste se oglušili. Jelena Goljić i Nada Sekulić 5. januara ove godine došli su u njihovu kuću sa policijom i malu Kristinu bukvalno fizički odvojili od roditelja. Zamislite tu scenu uz vrištanje deteta i plakanje. To sam htela da pitam ministarku, pošto je juče rekla da je majka, a evo i ja sam – da li to može da zamisli?Ipak, devojčicu su odveli i po hitnom postupku je poslali u Švedsku na inostrano usvajanje.Sandra Perić, direktorka Komore socijalne zaštite u februaru mesecu izašla je u javnost sa podatkom da 726 porodica u Srbiji čeka na usvajanje.

smo kao narodni poslanici Narodnog pokreta Srbije podneli krivične prijave protiv svih ljudi za koje imamo saznanje i sumnju da su prekršili zakon i zloupotrebili svoj položaj.Zanima me zašto su zanemarene procedure, zbog čega je prekršen Porodični zakonik član 99. stav 2. po kome Danijela i Sreten imaju sva prava da usvoje devojčicu? Da li je ministarka upoznata sa ovom grupom koja organizovano deluje i zloupotrebljava i sistem i nezaštićenu decu i zašto socijalni radnici u našim centrima ne štite prava deteta i ne rade ono što je u njegovom interesu, a ne u njihovom sopstvenom interesu?Hvala. Da znate, gospođo Rokvić ovo je vaš sat. Sve i da hoće gospođa Đurđević Stamenkovski ne može da bude prisutna u sali, dok vi postavljate pitanja. Ali, samo malo, molim vas. Ali imaćete prilike tokom današnjeg dana da ponovite, eventualno pitanja. Na ovo pitanje će te sasvim sigurno dobiti odgovor, ali čisto da znate, u ovom satu ni jedan ministar sve i da hoće ne može da prisustvuje. Ovo je sat koji pripada narodnim poslanicima, koji svojim pitanjima, zapravo vrše kontrolnu ulogu ulogu koja im je data.Da li se još neko od ovlašćenih predstavnika javlja za reč?Gospodin Goran Petrović, izvolite. Uvažena predsedavajuća, pitanje je za ministra unutrašnjih poslova gospodina Ivicu Dačića.Da li je tačno da bivši ministar policije Nebojša Stefanović i danas ima policijsku zaštitu? Ovo pitam zbog toga što su ga svedoci nedavno videli upravo sa policijskom zaštitom i to ne jednom.Kako je moguće ovo i zašto se ovo uopšte dešava? Prošlo je već dve godine od kada Nebojša Stefanović nije ni na kakvoj javnoj funkciji, a nakon toga i šest meseci koliko je još imao pravo na policijsku zaštitu. Ovo kaže zakon. A šta kaže ministar i šta kaže MUP? Po kom je to Po kom je to nevidljivom zakonu Nebojša Stefanović dobio policijsko obezbeđenje koje mu naravno, plaćaju građani Republike Srbije? Da li mu je možda policijsko obezbeđenje dodelio lično predsednik Srbije Aleksandar Vučić, preko nekih službi bezbednosti, jer ako je to učinio predsednik Srbije Aleksandar Vučić ili po njegovom nalogu, da li on samo čuva Nebojšu iz Beograda ili ga zapravo prati? Tog Nebojše sećamo se svi jako dobro. Tabloidi su ga razapinjali da je prisluškivao predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Pisali su da se sumnja da je on taj čiji je kodno ime Edo, u tajnim skajp prepiskama koje su razotkrivene i dokazni su materijal na suđenju Darku Šariću.Kažu da je Edo Nebojša, a pisalo se i da se sumnja da je Markus iz tih prepiski kod mu ime za sivu eminenciju BIA Marka Perezanovića. Ali ključni čovek je ovde dabome Oskar, a javna je tajna da Oskar može da reši sve. A smatra se da je Oskar ko? Pa Aleksandar Vučić. E, upravo zato želimo da znamo ko je, kada i po kom osnovu, po kojoj proceni i na koji period dodelio policijsko obezbeđenje Nebojši Stefanoviću.I ponoviću, da li je policijsko obezbeđenje dato da ga čuvate ili da ga zapravo pratite?Drugo moje pitanje upućeno je ministru građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, gospodinu Goranu Vesiću.Naime, Vesiću.Naime, već godinama postoji zastoj u radu Republičkog geodetskog zavoda, službe za katastar nepokretnosti koji je praktično doveo do toga da građani budu onemogućeni da koriste svoje ustavno pravo na imovinu? Svedoci smo skandala i javnog prepucavanja između ministra gospodina ministra Vesića i Republičko geodetskog zavoda, koji teško optužuje ministra da je zastoj u radu i rešavanju predmeta posledica toga da ministar nije doneo propise na koje mu po zakonu obavezan, kako bi katastar mogao da radi brže i da radi bez propusta. Ministar preti da će poslati nadzor a katastar je iznašao spasonosno rešenje, dan otvorenih vrata kada građani koji su godinama bili onemogućeni da uđu u katastar i dobiju informaciju o svojoj imovini, konačno nekim danima po milosti Republičkog geodetskog zavoda to mogu da učine.Ne treba nama katastar da otvara vrata nekim danima za građane, vrata građana otvaraju Ustav i zakon ove zemlje, vrata građanima bi otvorio i vladavina prava da imamo uređenu i demokratsku državu,

mogu jedino elektronskim putem da postavljaju pitanja u vezi svoje imovine, da ne govorim o novim nametima i obavezom angažovanju advokata koji su stvorili dodatne troškove i onemogućavaju građane da se bave

šta je ministar preduzeo povodom rešavanja problema nerešenih problema?Sa druge strane, da li je ministar doneo pravilnik o postupku upisa u katastar nepokretnosti vodova,

koje evidencija obveznika treba da sadrže prema članu 21. Zakona u postupku upisa u katastar nepokretnosti, a time je zapravo onemogućeno skraćivanje procedura i maksimalno ubrzavanje upisa u katastar.Da li je tačno da ministar građevinarstva nije propisao format elektronskog zahteva za pokretanje postupka upisa u katastar, čime je onemogućena automatizacija zabeležbi i digitalizacija procesa. Isteklo je vreme. Privodite kraju, isteklo je vreme. upisa u katastar, građanima Srbije. Hvala vam.

medijski prostor kao jedan od najvažnijih nacionalnih programa srpskog naroda.Isto tog dana autošovinisti iz Beograda potpomognuti kasnije politikama medija iz Zagreba i Sarajeva,

li vas ovo na nešto? Valjda dokaz da je istorija sama po sebi točak.Sve ono što je potencijal za razvoj Srbije, što je na tragu političkog jačanja njegovog srpskgo nacionalnog identiteta i jačanja same države Srbije, danas je najpre na udaru autošovinista u Beogradu. Prvi i osnovni predstavnici autošovinističkih politika u Beogradu su ljudi koji sede sa moje desne strane.Onda se po pravilu njima pridružuju mediji i političke strukture u Zagrebu, Sarajevu, a naravno i u Prištini i tako je bilo i ovog leta kada je u pitanju ona Vidovdanska deklaracija, Svesrpskog sabora i tako je kada su u pitanju napadi i pretnja srpskom predsedniku i njegovoj porodici, tako je kada je u pitanju napad na potencijalni, odnosno na projekat koji je dobio već jednu medijsku pažnju, projekat Jadar.Naime, ukoliko ukoliko bi struka a i mi iza toga stojimo, a struka i nauka nisu ni Ćuta ni Lazović, ni bog zna ko od ovih kojih sede ovde, procenila taj projekat kao pozitivan, mi bismo svakako taj projekat u tom slučaju podržali. Taj projekat sam po sebi doveo bi do ubrzanog ekonomskog industrijskog i strukturnog, ali i vojnog razvoja Srbije, što je u ovim vremenima u kojima živimo i te kako važno.Pametni ljudi znaju da sve to samo po sebi nosi dominantnu političku poziciju Srbije na Balkanu. Srbija na taj način dobija mogućnost da politički zaštiti sve svoje interese, pre svega one koji se tiču sigurnosti Republike Srpske, očuvanja KiM, položaja Srba u Crnoj Gori, ali i položaja svih naših sunarodnika u regionu.Šta protivnici Srbije i stranci imaju od toga? Pa ništa, svesni su oni toga što sam sada rekao baš kao i mi.U mi.U tom trenutku uključuje se taj autošovinistički aparat u Beogradu, uz punu medijsku podršku Zagreba i Sarajeva, kao što je to bilo 1986. godine na današnji dan.Oni postaju i danas su glavne medijske zvezde i sama politička božanstva u medijima u Zagrebu i Sarajevu.Sa druge strane, srpski predsednik, politika koju mi zastupamo i sama Srbija su sami đavoli u medijima u Sarajevu, u Zagrebu i u Prištini. Tako je npr. fundamentalistički, islamistički, naravno o islamu ne mislim ništa loše, ali i srbomrzački portal „Slobodna Bosna“ od juče ujutru, kako smo seli u ovu salu, do ovog trenutka objavio deset negativnih tekstova o srpskom predsedniku i državi Srbiji. Otprilike na dva sata jedan loš i zlonameran tekst o Srbiji i srpskom predsedniku.Za celo to vreme o liderima ove opozicije se sami hvalospevi. Pametnom dosta. Verovatno to rade iz ljubavi velike prema Srbiji i njenim interesima i srpskom narodu i uopšte građanima Srbije.Mi uglavnom ovde pitanja postavljamo predstavnicima izvršne vlasti, ali svi mi u ovoj sali kao poslanici smo nosioci dela suvereniteta Republike Srbije i nosioci odgovornosti prema građanima Republike Srbije.Danas moje pitanje ne ide predstavnicima izvršne vlasti. Danas moje pitanje ide ljudima koji su i te kako odgovorni za stanje u srpskoj politici i nosioci su suvereniteta ove zemlje, opozicionim predstavnicima i liderima političkih partija opozicije dokle ćete medijsku podršku i podršku političkih struktura iz Sarajeva i Zagreba koristiti u borbi protiv Srbije, interesa srpskog naroda i protiv uopšte borbi protiv razvoja ovog našeg društva? Dokle ćete položaj u ovom hramu srpske državnosti, u najvažnijem političkom telu i prinadležnosti koje dobijate u ovom političkom telu, a nisu male, neću reći da su velike, velike, i one prinadležnosti koje vam daje narod, koristiti da biste plaćali naše protivnike iz Zagreba, Sarajeva, medije, koji će istovremeno to vraćati tako što će udarati na interese Srbije, srpskog naroda i na srpskog predsednika?Imate ceo dan. Nadam se da ćete nam odgovoriti. Hvala vam.

izraza.Prethodni gospodin je vrlo na jedan nekorektan i ružan način, obraćao se svim članovima opozicije, direktno gledajući mene u oči, smatrajući da je on nešto veći Srbin od

Ja sam jedva preživela, kao i svi članovi moje porodice. Ne dozvoljavam da na takav način vređate sve nas koji smo u ovim redovima.Zbog čega ste vi veći Srbin od mene ili u odnosu na kolege iz ovih klupa? Zbog čega? Ko vama daje za pravo da vi merite krvna zrnca i ostalo? To je toliko nekorektno. Vi ste ovim uvredili 250.000 prognanih lica sa teritorije Republike Hrvatske. Sramota je što ovo pričate. Neka vas je stid. Zahvaljujem. Svesni ste da je više bila replika nego što je bila povreda Poslovnika. Nisam htela da vas prekidam. Naravno, svesni ste da će to vreme biti oduzeto od poslaničke grupe. To važi za sve.Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: gospođa Ivana Stamatović i Jelena Jerinić, kao i gospodin Radomir Lazović.Nastavljamo zajednički načelni jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka o 1. do 7. dnevnog

slušali smo juče ministra Sinišu Malog i ovih dana slušali smo priče o budžetu i slušali smo iluzije. Ono što bih ja mogao reći, da je kompletna ekonomska politika ove vlasti, politika budžeta, rebalansa budžeta jedna velika iluzija. Vi, gospodine Mali, ste uz Aleksandra Vučića verovatno jedan od najboljih iluzionista trenutno u Srbiji. Ja vam čestitam na tome. To nije lako.Ozbiljan ste manipulator, ozbiljan iluzionista. Vi verujete u to što pričate i prenosite građanima tu poruku da i oni treba da veruju u te vaše iluzije o boljem životu, o napretku Srbije, o nikada boljem, nikada većem, itd. da smo jaki i stabilni, rast nikad veći, prihodi nikad veći, sve nikad veće, kod Siniše Malog sve nikad veće.Gospodine Mali, ja ću sad da vam postavim neka pitanja u ime Narodnog pokreta Srbije. Voleo bih da govorim o tome. Rekli ste da smo lideri ili smo druga zemlja u Evropi kad je u pitanju privredni rast posle Malte i da je to najveći rast u istoriji. Procenjuje se, gospodine ministre, da će taj rast, po vašim rečima i projekcijama Svetske banke, na kraju godine biti oko 3,8%. 2004. rast BDP-a u Srbiji je iznosio 9%, 2007. godine 5,9%, 2008. godine 5,4% i još uvek niste uspeli da stignete nijednu od tih godina, za 12 godina vaše vladavine. To je istina i to su podaci.Dalje, govorite o tome kako je dobro što imamo minus u budžetu. Građani Srbije treba da znaju da deficit znači minus. Ako se povećava minus, pa ne možemo da imamo onda dovoljno para. para. Vi ste u ovom rebalansu podigli minus sa 1,7 milijarde na 2,2 milijarde evra i to tako što investirate u neproduktivne projekte, poput EKSPO, koji na srednji rok neće moći da daju očekivane rezultate za budžet i vi to vrlo dobro znate da ćemo mi 2027. godine imati ne rast nego usporenje zbog ovolikih investicija u takve neproduktivne projekte.Dakle, povećali ste minus. Kad kažete – pun nam je budžet, imamo para, ovoliko i onoliko milijardi, to vam je kao, poštovani građani Srbije, kada vam stigne plata u toku meseca, a vi ne platite račune za struju, ne platite poreze, ne platite sve drugo što treba da platite i kažete – imam pun džep para. A dugujete, ne znate ni sami više kome. To je ta politika kad kažete – imamo para. Služi samo za manipulaciju, da se građanima stvori lažna slika i iluzija da država Srbija ima nekakve velike pare. Jer, da je istina to što vi, ministre, govorite, zašto uzimamo 8,3 milijardi evra u rebalansu za nove kredite? Dakle, 8,3 milijarde evra. Od toga 2,25 milijarde ide na finansiranje minusa. Dakle, ako imate pare, ne uzimate kredit da se zadužujete.Dakle, vi finansirate minus, jer uzimate kredit, a šest milijardi, ministre, ide za vraćanje glavnica i kamata ranije preuzetih i uzetih kredita. Šta to znači? To, poštovani građani, znači da država iz redovnih prihoda ne može da servisira i vraća kredite, nego uzima nove.Kad dođemo do toga kakve kredite uzimamo, 6% plaćamo kamatu. Kada govorimo o kreditnom rejtingu, pa zašto plaćamo tolike kamate? Meni ovo liči, ministre Mali, kao da vi sami dajete kredite državi Srbiji. Rešili ste da plaćate sami sebi veliku kamatu. Juče kažete – mi to možemo i mi to hoćemo, kao da ste vi iz SNS izneli pare iz Srbije i sad dajete pare Srbiji sa kamatom koja je najveća. Vama je smešno. Smejte se i treba da se smejete. Smejete se građanima Srbije, koje omalovažavate i ponižavate i govorite im da je nikad bolje i nikad veće.Dalje, 1,6 milijardi ste predvideli za vraćanje tih kredita skupih, odnosno plaćanje kamate, izvinjavam se. U 2019. godini je to bilo 0,9 milijardi. 2,2% BDP-a, poštovani građani Srbije i gospodo narodni poslanici, 2,2% odlazi na plaćanje kamata. 1,2% je ceo budžet za subvencije u poljoprivredi, 1,2, za milion i 200 hiljada poljoprivrednika, za preko 500.000 poljoprivrednih gazdinstava. Za njih 1,2% za podsticaj podsticaj subvencija, a 2,2% za vraćanje kamata za kredite. I naravno, javni dug, famozna priča o procentu BDP-a itd.Gospodine ministre, po procenama vašim i Fiskalnog saveta, sa ovim deficitom koji ste predvideli do kraja godine će javni dug iznositi 38,5 milijardi evra. Sledeće godine možemo očekivati da će biti 40 milijardi evra javni dug. Kad ste došli na vlast bio je 15 milijardi.Neko to mora da vrati. Milijarde su milijarde, bez obzira na to što vi želite da kažete - ali mi sada imamo BDP 76 milijardi. Ali, mi moramo to da vratimo. Vi ne uspevate i sa tim budžetom da vratite, nego uzimate nove kredite. Godine 2027, kad budu počeli da dolaze svi krediti na naplatu, tad ćete vi verovatno da kažete - e, pa sad neko drugi neka čupa kosu sa glave a mi odosmo, nama je bilo lepo.Zato ste napravili ovaj rebalans, prema potrebama grupe ljudi koji su izvođači radova i infrastrukturnih projekata vas iz vlasti i ovo je budžet za "Milenijum tim", za Zvonka Veselinovića, "Konkord vest" i za razne vaše kolege i prijatelje sa kojima se dogovarate u kafanama i preko SMS poruka. Vi to, ministre Mali, jako dobro znate kako se sa Zvonkom Veselinovićem dopisujete i dogovarate, šta je čija obaveza i koliko ćete da podignete vrednost zemljanih radova, na primer, na Koridoru Ruma-Šabac, pa sa sa 50 miliona evra na 75, vi i Zvonko se dogovarate.Tako to izgleda i zato u oceni Fiskalnog saveta i stoji kao jedna od najvećih zamerki i tajnost ugovora, nepostojanje javnih nabavki, potpuna netransparentnost trošenja para. Ponašate se kao da ste nasledili neki porodični ćup i hajde sad, ko može dublje da zavuče ruku, po njegovim nahođenjima, mišljenjima, on to i radi. Tako vi danas vidite ekonomiju i državu Srbiju.Ali, doći će dan, ministre, kad-tad, kad će neke koji su vas podržavali biti velika sramota što su to radili, a vi i drugi ćete da odgovarate za ono što ste radili u Srbiji.Gospodine Siniša Mali, vi ste šampioni tajnih ugovora, počev od "Er Srbije" preko "Beograda na vodi", Aerodroma "Nikola Tesla", RTB Bora, tajno, tajno, tajno, tajno, itd. A šta to krijete od građana Srbije? Šta krijete? Jer vi zastupate interese ove države ili interese nekakvih stranaca? Šta je tu više tajna? Ili pravite iluziju, kao što ste pravili iluziju kada je u pitanju borba protiv korupcije? Jedna od najvećih predstava Aleksandra Vučića i vas je bila hapšenje Miroslava Miškovića 2012. godine. Tada ste Miškovića predstavili kao najveći problem za ekonomiju, za siromaštvo, za propast države, itd. Uhapsili ste ga. Građani su vam poverovali da ćete se boriti protiv korupcije. 2016. ste ga osudili na pet godina zatvora a 2017. godine je oslobođen.Evo, sada vidim da "Delta" traži odštetu od 12,5 miliona evra, koju će da plate građani Srbije iz svojih džepova. To je ta vaša borba protiv korupcije. A u međuvremenu, Mišković dobija "Sava centar", premijer došao da se slika, da čestita otvaranje "Sava centra", renovirali ste, napravili i smejete se građanima Srbije, smejete im se u lice, zato što vam veruju. Sram da vas bude!Govorite ovde o kupovnoj moći, o standardu i ostalim stvarima. Niste pomenuli, ministre, nijednom rečju inflaciju, koja je i dalje najveća u Evropi, 4,7%. Znate, da inflacija se prebija na džepove građana.Kad govorimo o ceni hrane,

mleko je bilo 155 dinara, sad je 227, ili 47% je za dve godine skočila cena mleka, 52% jogurta, 50% fete, 21% hleba, pileći file 21%, juneći but 25%, a vi kažete - sve je super i sve je odlično.Pričate o najboljoj ceni. Građanima Srbije ne treba najbolja cena, treba im najbolja plata i najbolji standard, da oni mogu sa svojim platama i penzijama da kupuju po onim cenama kakve jesu, a ne da ministar, odnosno premijer, kao prodavac u TV šopu napravi tezgu u Vladi. To nikad niko nije uradio. Treba da se stidite toga. Napravili ste predstavu od Vlade Republike Srbije. Držite tezge i pokazujete šta je pojeftinilo a šta nije. O čemu se ovde radi? Dajte ljudima dovoljno novca da mogu od svog posla da žive i da kupe to po cenama kakve jesu, a ne da ih zamajavate sa kojekakvim jajima od 11 dinara, što kaže vaš ministar Toma Mona da od toga može da se živi jedan dan.Za to vreme, vaš prijatelj i vaš kolega Željko Mitrović se sprda sa Srbijom,

sa "Maseratijima", "Bentlijima", BMW-ima. Dakle, vi uživate, u stvari, i smejete se građanima Srbije, ponižavate, omalovažavate i kažete - nama je lepo a vi se snalazite, Siniša će već smisliti neku priču kako da progutate vi to ponovo i da kažete da ništa nije toliko loše.Kada govorite o platama, što se tiče plata lekara koje su i dalje najmanje u regionu, čisto poređenja radi, plata lekara specijalista u Srbiji je 1.200 evra, u Rumuniji 4.000 evra, u Sloveniji 3.000 evra, u Hrvatskoj i Crnoj Gori 3.000 evra, u Makedoniji veća plata 1.500 evra.Ako govorite o prosvetarima koji i posle povećanja jedva da će dostići tu vašu prosečnu zaradu, 800 evra Srbija, 1.000 evra Bosna, 1.200 evra Bugarska, 1.600 Hrvatska, 1.500 Slovenija.Ne pričate o medijalnoj plati. To je ona plata, ministre, vi to jako dobro znate, koju primi polovina građana Srbije. Ona je negde oko 660 evra. Nije na proseku.Naime, 149 opština u Srbiji ima platu na tom nivou, 149, manje od prosečne zarade. To je stanje stvari u Republici Srbiji.Kad govorimo o gorivu, i to mi nešto niste pomenuli oko vaše politike akciza i ostalih stvari. Godine 2021, gospodine Mali, cena barela je bila 71 evro, a cena dizela u Srbiji 147 dinara. Godine 2024. cena barela nafte je isto 71 dolar, samo što je cena u Srbiji skoro 200 dinara. Najskuplje gorivo plaćamo i mi kao građani i poljoprivrednici i svi ostali i tako se uzima novac kada se proda dve milijarde godišnje litara dizela, pa neka je to 50 centi, milijardu evra građana ode u budžet. Druge zemlje iz okruženja od kojih vi tvrdite da smo bolji ne uzimaju to.Naravno, govorili ste o zlatu, o rezervama itd. Ja sam ovih dana sa mojim kolegama iz Narodnog pokreta Srbije boravio na istoku Srbije, boravio sam u Boru, boravio sam u Zaječaru i tamo sam mogao da vidim kako ste taj deo istočne Srbije prepustili Kinezima i da čujem svedočanstva i svedočenja ljudi. Inače, da li znate, gospodine Siniša Mali, da je 2.000 hektara privatne imovine građana Bora upisano u vlasništvo "Ziđina"? Dakle, privatnu imovinu, ono što su nasledili od svojih predaka građani Bora preneli ste u vlasništvo, jedan kroz jedan, Kinezima, 2.000 hektara.Da li znate šta se nalazi na tih 2.000 hektara? Po procenama to je najveće nalazišta bakra i zlata u Evropi, a jedno od najvećih u svetu. Kaže da su procenjene rezerve 14 miliona tona bakra i 300 tona zlata. Kada se to, ministre, prevede u pare, to je 140 milijardi dolara. Toliko ste vi dali Kinezima uz tih 2.000 hektara, a to je, da bi građani znali, otprilike dva budžeta Republike Srbije ili tri naša javna duga.Tamo kako građani žive najbolje govore njihova svedočenja. Znate li šta kažu? "Proterani smo sa svoje imovine kao Srbi u Oluji i sa Kosova i Metohije. Vlast u Boru preti građanima, a štiti Kineze. Kinezi im kažu - to je naše ili prodaj ili ćemo ti oduzeti. Mi smo gazde, idite u Paraćin, do Paraćina je sve naše". Sram da vas bude! Sve vas koji ćutite na to danas i koji se pravite ludi na to što se tamo dešava i što mislite da niko ne zna da ste predali tu teritoriju i što ne govorite o kineskim kreditima, koliki su i kolikom im dugujemo i kako ćemo da im vratimo i da li smo reprogramirali ili nismo.To je vaša politika iluzija i voleo bih da mi odgovorite na to, ministre Mali, i to što je nacionalni stadion sa 13 milijardi skočio na 31 milijardu u ovom rebalansu, i pruga Zemun polje - nacionalni stadion sa 4,3 milijarde na 8,8 i i saobraćajnica Ruma - Šabac sa 14,7 na 24 itd. Nemojte više da budemo, molim vas, najbolji i najjači, jer mi propadosmo dok smo mi, po vašim rečima, najveći i najbolji. Hvala.

jel to, to?Gospodine Aleksiću, u vašem obraćanju, evo ja sam pratila od početka do kraja vrlo pažljivo, vi ste prekršili nekoliko članova, pogotovo u delu održavanja reda na sednici Poslovnika koji sve nas obavezuje. Nisam htela da vas prekidam, pustila sam vas do kraja da pričate, ali ste uradili nešto što mislim da nije korektno i sad redovno se pozivate na strogo poštovanje Poslovnika, kada se javljate po Poslovniku. Ako bih to krenula da radim dve trećine poslanika ne bi dobilo reč i onda vas molim, zašto vas nisam prekidala, sa vrlo jasnim umišljajem, nemojte se onda pozivati na Poslovnik kada to druga strana sa pravom radi.Za prekršen kontekst koji je krajnje, koji su…Samo momenat, ja sa vama ne raspravljam, ja ovde održavam red na sednici.Zaboga, javite se, po Poslovniku dobićete reč. Nemojte da raspravljate sa određene stvari iz privatnog života, sa kim se Siniša, potpredsednik Vlade, Siniša Mali, dopisuje ili ne, to možete van ove sednice, to je isključivo u sferi njegovog privatnog života, Milivojević dobacuje sa mesta.)Dakle, mi treba da se dogovorimo da li radimo po Poslovniku ili opet ulazimo u haos. Ako radimo po Poslovniku ja sam vam navela šta ste sve prekršili. Dakle, član 109, član 107. Dakle, činjenice koje se odnose i ocene koje se odnose na privatni život drugih lica.

a vi ne smete da mi dobacujete. Sada bih ja trebalo da vas opomenem, a žao mi je jer ste toliko iz plata za svo ovo vreme izgubili. Nemojte, molim vas. Javite se po Poslovniku, svako će dobiti reč. Bez veze je da vas opominjem pa da vam na kraju oduzimam reč, ostaćete i bez tih prihoda. Nemojte, neću, ali javite se.Dakle, molim vas.Dakle, kad god postavim ovo pitanje vaše kolege kažu da kolega ima pravo, iz opozicije, to da radi zato što je to kontekstualizacija.Recite mi samo – kakve veze ima pomenuti Zvonko Veselinović sa rebalansom ovog budžeta?Jel imate dokaze? Imate neke dokaze za to?Imali ste sat vremena da postavite pitanja.Dakle, molim vas. Znači, svako sledeći imaće pravo na istu kontekstualizaciju, dakle na istu kontekstualizaciju, a onda to znači – nećete dobijati reč po Poslovniku ili ću prekidati kad imate repliku ili pozivate se na Poslovnik. Ne mogu određena pravila da važe za jedne, a da ne važe za druge. Molim vas.Dakle, to je bila moja poenta.Sada, po Poslovniku, jel tako?Izvolite, morate da navedete član.Reč ima gospodin Srđan Milivojević. Naravno, gospođo Raguš, vi i ja smo stari parlamentarci. Član 32. stav 2. koji kaže: „potpredsednik Narodne skupštine koji sa mesta predsednika ima ovlašćenja predsednika Narodne skupštine“. Znači, nemate veća ovlašćenja od predsednice Narodne skupštine, nego ista ovlašćenja kao i ona da održavate reda na sednici.Ovde su prisutni ministri i morate da razumete, mi govorimo o trošenju budžetskih para i ne govorimo mi o nekoj privatnoj prepisci drugara, prijatelja, familije i rodbine, mi govorimo o teškim zloupotrebama budžetskih sredstava koja isplivavaju kroz prepiske ljudi ne u privatnoj komunikaciji koja je nedostupna javnosti, nego u nečemu što je dostupno javnosti, o čemu smo gospodin Aleksić i ja, kao što ste nas sada savetovali, bili kod tužioca za organizovani kriminal, predali krivičnu prijavu i nikada nismo dobili odgovor šta se u vezi toga dešava.Razumem ja i cenim vaše nastojanje da negujete jedan demokratski dijalog ovde u Skupštini, to je vrlo pohvalno u odnosu na gospođu Brnabić, ali morate da razumete – mi zaista ne želimo nikoga da vređamo ovde. Ne iznosimo podatke o privatnim podacima, o zdravstvenom stanju, a bilo je i toga u ovoj sali, mi samo ono što je javno dostupno, što su funkcioneri SNS jedan o drugome govorili. U tom kontekstu se pominju prepiske i ti dokumenti koje iznose narodni poslanici.Zahvaljujem

Sve ovo što ste poštovani građani imali prilike da čujete, čuli ste od čoveka koji je delom pokazao kako se on odnosi prema budžetu i koji je delom pokazao kako on vidi upravljanje javnim finansijama.Dakle, ovo nije neki nov čovek, čovek koji se pojavio u politici niotkuda, to je čovek koji je bio predsednik Opštine Trstenik dugi niz godina,

je o tome da su niske plate i on se zaista borio za povećanje plata, sebi. Prva stvar koju je uradio kao predsednik Opštine Trstenik je da sebi povećao platu. Tako on doživljava borbu za povećanje plata. Računa, kada već ne može svim građanima, ajde da krene od sebe, po onoj narodnoj Bog je prvo sebi bradu napravio, pa i on prvo sebi platu da podigne, a za ostalo će kada bude bilo vremena. Nažalost, ni za koga drugog nije bilo vremena, osim za njega.Naša

kršenje Zakona o javnim nabavkama, nabavke u četiri oka itd. ali onda onaj koji treba da odgovara krivično za to, otrči kod sudije za prekršaje, dogovori se da prekršajno odgovara da bi po pravilu „ne bis in idem“ bio oslobođen krivične odgovornosti prekršajnom presudom.Najzad, posle 20 dana turneje po Americi, jel vidite kako ide žestok napad na kineske investitore, ne smemo dozvoliti da srpski parlament postane poprište za nekakva proksi prepucavanja ovde između SAD i Kine, zato što je neko bio, pink je video Tita, a neko je video Vašington pa sada u tom kontekstu mora da pokaže privrženost.Najzad, pošto je pričao o tajnim dokumentima, najtajniji dokument je diploma ovog čoveka. Taj dokument svi kažu da postoji, ali niko nikad nije video. Hvala.

na nekoliko stvari koje je prethodni narodni poslanik izrekao da dam odgovore. Radi se o čistoj demagogiji i radi se o neviđenom licemerju rekao bih, obzirom na to da je poštovani narodni poslanik učestvovao u radu prethodne vlasti, pa ću iskoristiti vaše i svoje vreme da vas upoznam sa rezultatima prethodne vlasti. O tome je i poslanik Jovanov govorio malo, ali nije problem i nije na odmet da ponovim to.Ono što je interesantno i na neki način je suština izlaganja koja ste imali priliku da čujete, nemogućnost, neumeće sabiranja, množenja ili deljenja nekoliko brojeva. Po tome je uvaženi narodni poslanik bio poznat i po ocenama koje je imao u srednjoj školi. Daću vam konkretan primer za to.Citiram, kaže – učešće budžeta poljoprivrede u BDP je 1,3%. Evo, uvaženi narodni poslanici, poštovani građani Srbije, budžet za poljoprivredu 237 milijardi dinara, BDP 8.946, podelite ta dva broja dobićete 2,64%, a ne 1,3%, ali, nije važno, on je to samo promašio za duplo. Dakle, nikakav problem to za njega nije, na kraju krajeva, osim laži i neistina od njega niste imali priliku ništa drugo ni da čujete. Dakle, broj jedan kada je u poljoprivreda u pitanju potpuno pogrešna informacija.Tajni ugovori, ne znam na koje tajne ugovore mislite, s obzirom da je ugovor o „Beogradu na vodi“, javan, stavljen na stranicu, veb stranicu Vlade Republike Srbije, dan nakon što je potpisan, imate priliku da vidite i prava i obaveze i sve ostalo. Samo nekako niko da pomene da od najružnijeg dela grada smo napravili najveće gradilište u ovom delu Evrope i potpuno promenili izgled našeg Beograda, a vi se niste potrudili, ah, da, izvinjavam se, vi ste samo pljačkali Trstenik. Dakle, niste se ni potrudili da promenite nešto u ovom gradu na bolje. Jedan onaj brod, stari bord od groblja brodova koji su bili tamo parkirani, mogli ste da pomerite, ali naravno, da niste.Govorite o Boru i Majdanpeku, vi govorite o Boru i Majdanpeku, koji ste bili u vlasti do 2012. godine, koji ste planirali tamo da gajite bambus i kikiriki. Nije vas sramota. Hteli ste da ostavite sve te ljude bez posla. Da vas podsetim da kada je Ziđin u pitanju, nije to zemljište dato Kinezima, to je samo vaše neznanje. Republika Srbija ima strateško partnerstvo sa kompanijom Ziđin i mi smo suvlasnici 37% tamo, a od privatnika ko želi da proda svoju zemlju, naravno, ima pravo da proda.Pogledajte sada informaciju s obzirom na to, da u vaše vreme, još jednom, ste hteli da gajite kikiriki i bambus, tamo u Majdanpeku i u Boru, danas je prosečna zarada u Boru 900 evra, 900 evra, iznad proseka u Srbiji koji je 818 evra. Prosečna zarada u Majdanpeku 820 evra, na nivou prosečne zarade u Srbiji, a bila je u vaše vreme 2012. godine 380 evra, naspram 820. Pa, idite vi i recite tim ljudima da je Ziđin loš, da je politika ove vlade loša, da ne treba da otvaramo fabrike, da ne treba da se bavimo novim investicija, nego je pak trebalo, kao što vaša ideja bila da se građani Bora i Majdanpeka bave uzgajanjem kikirikija i uzgajanjem bambusa.Kada su plate lekara, medicinskih sestara i prosvetara u pitanju, pa, treba da vas je sramota. Evo vaše vreme, pa ću pročitati precizne podatke, znam da se on ne snalazi u brojkama, ali nije važno. Dakle, doktor specijalista je 2012. godine imao platu 67.540 dinara,

Lekar opšte prakse u vaše vreme, uvaženi narodni poslaniče, dok ste vi vladali, žarili i palili, je imao platu 53.000 dinara, od 1. januara imaće 128.000 dinara.Medicinske sestre koje pominjete, 2012. godine imale su prosečnu platu od 32.000 dinara, sa povećanjem od 1. januara imaće 86.600 dinara.

em, niste u vaše vreme, kada ste imali priliku, vodili računa ni o platama prosvetara ni o platama medicinskih sestara ni o platama doktora ni o platama nikoga, osim vaših privatnih džepova, nikom drugom ništa od vas nije ni bilo u interesu.Kada se se tiče, i što se tiče naše ekonomske politike, ja se sećam kada smo čak 2019. godine imali suficit u budžetu, onda ste kukali i vikali kako je glupo da imamo suficit, zato što to znači da ne znamo kako da planiramo i ne znamo da upravljamo javnim sredstvima. Sada kad imamo deficit vi kažete i deficit je loš. Pa, ili ste muzičar ili niste muzičar. Hajde odlučite šta je dobro po vama, da imamo deficit ili da imamo suficit, ali nije loše da imamo deficit, koga god da pitate ko se razume u ekonomiju, uvek je dobro da potrošite malo više, ali u projekte koji se isplate, u projekte koji doprinose stopama rasta, u projekte koji menjaju kvalitet infrastrukture, čine vašu ekonomiju konkurentnijom, atraktivnijom. Nije čudo, i nije slučajno, uvaženi narodni poslaniče, što imamo tu drugu po veličini stopu rasta BDP, i nikada nisam rekao da je to najveća u istoriji, rekao sam da smo drugi u Evropi u prvih šest meseci ove godine.Ima jedna stvar koja je veoma važna i koja razlikuje te stope rasta o kojima ste vi govorili od ove sada. Ova sada stopa rasta, s obzirom na to da smo krenuli u visoke stope rasta još od 2019. godine, uprkos i koroni, uprkos svim globalnim izazovima, dakle, ona je stabilna, i ona je dugoročna, za razliku od stopa rasta koje su bile tokom dvehiljaditih, pa se jedne godine zbog visokih priliva od privatizacije desi da imate veću stopu rasta, sledeće godine to padne. Dakle, to nije bilo na bazi dugoročne strategije rasta i razvoja, i ili ekonomske politike koju je Vlada tada sprovodila, već ad hok, ako se nešto u međuvremenu desi, prodaja nekog Mobtela.Vi ste prodali, da vas podsetim i NIS za 400 miliona evra, dakle, sam oda vas podsetim kako je to bulo u vaše vreme i onda nekako BDP poraste, pa, svi nešto pomislimo, građani pomisle da je nešto bolje. Pa, ne, nije. Ovo je sada održiv rast. To je reč koju treba da zapamtite. Dakle, održiv rast, održiv razvoj, na stabilnim osnovama, koji se zovu domaća tražnja, o tome sam govorio juče, niste slušali. Dakle, porast plata, porast penzija, porast minimalne zarade.I, da se vratim na to da ne bude da vam nisam odgovorio. od 2020. godine nominalno povećanje penzija u Srbiji je 93,2%, imajući u vidu inflaciju 43,6%, realno povećanje je 34,4%. Nominalno povećanje zarada 94,3%, ako imate u vidu inflaciju 43,6%, realno povećanje zarada, dakle iznad nivoa inflacije 35,3%. Minimalna zarada, nominalno povećanje za ove četiri godine 98,3%,

je rast, naš rast BDP zasnovan na rastu domaće tražnje, jer nam u realnom iznosu rastu plate, penzije i minimalna zarada.Da li je sve idealno, pa, nije. Nikada to nisam rekao i nikada nisam rekao da je u Srbiji samo raste cveće i da ne znam šta, ne, rekao sam da je teško, da se borimo. Da li je bolje nego što je bilo u vaše vreme? Apsolutno jeste. Nemate nijednu cifru nijedan broj koji pokazuje, ili ukazuje suprotno.Dakle, mnogo toga je još pred nama. Mnogo toga smo uradili, a mnogo toga još treba da uradimo. Vi treba da se setite vaše politike koja je dovela do gubitka

danas je taj broj samo na 20%, za nas je to i dalje visoko i borimo se za svako novo radno mesto, za svaku novu fabriku. I, kroz rast plata, rast penzija, kroz dalja ulaganje kroz infrastrukturu, dalje ulaganje u Ekspo, projekte kao što je Nacionalni stadion, projekte kao što je „Beograd na vodi“, u nove bolnice, u nove škole, u nove vrtiće.Da, uvaženi narodni poslaniče mi menjamo Srbiju, menjamo Srbiju na bolje. Ono što je vama problem kada govorite o ekonomiji, što je to vama potpuno nešto novo, slika i prilika takve Srbije nije slika i prilika koju ste vi vodili, u kojoj ste vi imali glavnu reč. Ovo je slika jedne drugačije, uspešnije, pobedničke Srbije i mi ćemo sa tom politikom i nastaviti. Hvala puno.

107.Dakle, govornik na sednici je dužan da se izražava i poštujući dostojanstvo Narodne skupštine. Više puta je gospodin Mali prekršio član 107. Samo da obavestim sve vas, da je gospodin Mali 2001. godine bio direktor Centra za privatizaciju, a do 2003. godine direktor Centra za tendere. Gospodine Mali, to je vaš vreme, a ne nečije tuđe kao što vi govorite.Nemojte više da se folirate ovde. Sram vas bilo. Vi ste verovatno svesni da je ovo replika tako da vam oduzimam od vremena grupe.Prvi potpredsednik Vlade, gospodine Siniša Mali. Izvolite.

ne nerviram se samo mi je teško kada vidim da vam matematika ide loše, osim kada idete po gradilištima po Srbiji, zajedno sa vašom narodnom poslanicom.Hvala puno. Dakle, član. 106. stav 3. za vreme govora narodnih poslanika ili drugih učesnika u pretresu, u ovom slučaju člana Vlade, nije dozvoljeno dobacivanje, odnosno ometanje govornika na drugi način, kao i svaki drugi postupak koji ugrožava slobodu govora.Molim vas da nadalje poštujete to. Jer u redu? Jeste.Da li ima još nekog po Poslovniku?Gospodin Đorđe Stanković. **Đorđe Stanković** Hvala predsedavajuća. Član 104. ovo se sada pozivam baš na ono što ste vi pokušali da napomenete, a to je da ako narodni poslanik ili u ovom slučaju predstavnik u svoj izlaganju na sednici uvredljivo se izrazi prema narodnom poslaniku, čiji je član iste političke grupe, onda ima pravo na repliku da se razumemo.U ovom slučaju Siniša Mali je rekao da je neko pljačkao i imajte u vidu da ste imali sve vreme ovog sveta da bilo koga od nas ovde iz opozcije procesuirate, a mi to vreme nismo imali, a pošto će to vreme doći, onda ćemo videti kako će tada da se stvari odvijaju. Svakako, molim vas da i vi opominjete ovde one koji govore govore kada se izražavaju neprikladno, isto kao što hoćete da pominjete nas. Mislim da je tu važan reciprocitet. Miroslav Aleksić je u ovom slučaju više puta bio prisutan kada su se pričale laži i svaki put je tražio repliku a niste mu dozvolili, pa bih vas molio da mu sada date priliku da odgovori. Hvala. Vama je jasno da se dobar deo replike faktički zloupotrebili, a samo momenat, dozvolite, ne možemo da se čujemo ako istovremeno pričamo, tako da će to vreme biti oduzeto od vremena grupe, a navešću vam kontra primer, kada je vaš kolega o kome ste govorili, šef vaše poslaničke grupe, pričao o privatnoj žurci Željka Mitrovića, on je sve funkcionere SNS, de fakto nazvao kriminalcima.

molila, ono što sebi dajete za pravo, to onda morate da date svima ili strogo poštovanje Poslovnika. Ovo vam je kontekstualizacija, kako ste vi meni objasnili pre izvesnog vremena.Gospodine Aleksiću, po kom osnovu

se izvinjavam gospodine Bajatoviću, ako nije problem malo da sačekate, ću vam malo kasnije dati reč. Gospodin Miroslav Aleksić je mene ubedio, uverio da je imenom i prezimenom pomenut. To je stav 2. član 104. i da mu to garantuje pravo na repliku. Ja sam molila kada dobijemo stenogram, ukoliko nije imenom i prezimenom pomenut, da se izvine zbog ove zloupotrebe.Dakle, nije sporno vaših dva minuta, nego radi se o principu.

mene, nikada nisam bio deo republičke vlasti u Srbiji, bio sam deo lokalne vlasti u Trsteniku, za razliku od vas ministre Mali.Što se tiče vaših insinuacija na moju matematiku, ja nisam ministre Mali doktor doktor kao vi, ali u NPS postoje pravi doktori koji nisu plagirali svoje doktorate i koji mogu da vam kažu da 900 miliona za podsticaj u poljoprivredi

što se tiče strateškog partnerstva sa Ziđinom, to je najveća zabluda, jer postoje dve firme Ziđing Koper i Ziđing Majning, u jednoj je država Srbija

bakar u vrednosti od 140 milijardi.I na kraju gospodine Mali, što se tiče Beograda na vodi, nikada niste rekli ni koliko se prihoduje, ni ko je investitor, ni kako to finansira. nisam hteo vama da govorim, iako ste vi mene nazvali pljačkašem i nisam hteo da govorim o vašim stavnovima u Bugarskoj, ni o Alta banci koju ste za 50 miliona prodali vrednosti IMT, za 1, 80 milijardi, ni o Magma farmaciji, nisam hteo da pričam ni o vašim luksuznim stanovima, 45 računa u raznim bankama u of šor zonama, na Devičanskim ostrvima, itd.Vi ste sinonim za pljačku i korupciju i kao takav ste dobili mandat da čuvate budžet.

a kada neko pomene da je nešto opljačkao on se sam autoprojektovao i shvatio da je on pomenut i odmah se javio. To vam govori o njegovoj savesti i na kraju krajeva šta je radio i kako je radio. Rekli ste da je zabluda Ziđin i citiram kako ste rekli – zabluda je to što ljudi imaju sada mnogo veće plate nego što su imali dva tri puta veće plate, pre samo 12 godina i zabluda je to što porodice u Boru, Majdanpeku na istoku Srbije imaju sigurnu budućnost, što ljudi više sa istoka Srbije ne odlaze, nego ostaju, vraćaju se nazad.Interesantna politika sa vaše strane. Na svu sreću, drago mi je da tu politiku sprovodite i u praksi. Tako i prolazite na izborima.Što se tiče Beograda na vodi, pošto imate te doktore nauka u vašoj stranci, pa samo pogledajte dve stvari. Prvo, ugovor koji je javan, dakle, objavljen na veb stranici Vlade Republike Srbije 2013. godine. Ako je slučajno ne znam sada na engleskom pa ne razumete naći ćemo nekog da prevede.S druge strane, pogledajte godišnje finansijske izveštaje koje preduzeće „Beograd na vodi“ podnosi Agenciji za privredne registre. Od tolikih doktora nauka, znam da to vama ne ide, ali verovatno imate te koji brojke mogu da pročitaju i analiziraju na pravi način. Videćete da je reč o jednom veoma uspešnom preduzeću u kome Vlada Republike Srbije, država Srbija, građani Srbije imaju manjinsko učešće, gde zajedno učestvujemo ne samo u izgradnji jednog lepog projekta, nego i promeni i imidžu i perspektivi Srbije.Što ličnih uvreda, ja bih vas molio da što više pričate o tim glupostima koje ste naveli, što više, što detaljnije pred svim građanima Srbije, pred svim narodnim poslanicima ovde. Ko Boga vas Ko Boga vas molim, samo o tome pričajte, jer to dovoljno govori o vama, a ja ću posle da vidim na koji način, šta ćemo i kako ćemo da vi to što govorite i dokažete, Maskareli, profesorka latinskog u Petoj gimnaziji, govorila - kada ne znate šta da kažete, nekada nisam ni ja znao, pa kaže: „Lupetarum, lupetarum. Sedi, Siniša“, tako i ovaj narodni poslanik kada ne zna šta da kaže iz besa, obesti – lupetarum, lupetarum.Hvala puno.

Dame i gospodo narodni poslanici, pre svega, moram da kažem da je potpredsednik Vlade gospodin Siniša Mali apsolutno u pravu kada kaže da je to bilo u njihovo vreme. Evo i zašto.Ja sam godinama proveo ovde u klupama Narodne skupštine i jako dobro znam genezu nastanka svih vas. Svi ste vi, svi do jednog, svi vi koji ovde sedite ste derivati ili, kako bi rekao moj pokojni kolega Zoran Krasić, različita agregatna stanja Demokratske stranke, G17 plus i Demokratske stranke Srbije, svi vi Zeleno-levi frontovi, Ekološki ustanci i pitaj Boga kako se sve zovete.Dakle, svi ste nastali iz Demokratske stranke, iz G17 plus i iz Demokratske stranke Srbije i zbog toga je to vaše vreme zaista postojalo.Dakle, svi ste vi deo tog vremena i svi ste vi baštinici loše politike koja je vođena u Srbiji od 2000. godine do 2012. godine.To što su se personalno promenili promenili ljudi, to što su ljudi promenili nazive stranaka, to ne znači da su promenili politiku. Vi vodite istu politiku kakvu su vodili Demokratska stranka, G17 plus, Demokratska stranka Srbije, odnosno DOS od 2000. do 2012. godine, tako da je Siniša potpuno u pravu kada kaže da to zaista jeste bilo vaše vreme.Hteo sam juče da se javim za reč, međutim bilo je već 18 časova, pa nisam uspeo da stignem i moram da se osvrnem na nekoliko konstatacija koje je izneo gospodin, ne vidim ga tu, Lutovac.Pričao je o tome koja je njihova politika za Kosovo. Politika za Kosovo je da pobegnete u Rumuniju. To je vaša politika za Kosovo. Tako ste branili Kosovo. Tako vam je predsednik države i predsednik stranke branio Kosovo i Metohiju 17.februara 2008. godine. Pobegao je u Rumuniju čovek i ta politika bežanja je vaša politika i dan danas.Što se tiče Kancelarije za Kosovo i Metohiju, juče ste krajnje bezobrazno, krajnje licemerno, smejući se u lice Srpskom narodu, pre sveta na Kosovu i Metohiji, pominjali Kancelariju za Kosovo i Metohiju kako je rebalansom budžeta dobila znatno više novca nego inicijalnim budžetom za 2024. godinu, a nećete da kažete ono što verovatno znate, a možda i ne znate, ali siguran sam da znate da preko Kancelarije za Kosovo i Metohiju idu sva plaćanja Republike Srbije prema, pre svega, Srbima i ostalim građanima Republike Srbije koji žive na teritoriji AP Kosovo i Metohija i koju Republiku Srbiju priznaju kao svoju državu.Između ostalog, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donošenja rebalansa budžeta prenelo Kancelariji za Kosovo i Metohiju 200 miliona dinara kao vid podrške, odnosno podsticaja našim poljoprivrednim proizvođačima koji žive na Kosovu i Metohiji, koji zbog režima Aljbina Kurtija ne mogu da direktno dobijaju podsticaje iz budžeta Republike Srbije i onda vi juče bezobrazno kažete – pogledajte koliko ste podigli sredstva za Kancelariju za Kosovo i Metohiju, kao da sav taj novac ide u džepove Petra Petkovića i njegovih saradnika. Ne, ide za naš narod na Kosovu i Metohiji, kome mi na svaki mogući način hoćemo da pomognemo.Mi ne odustajemo od borbe za Kosovo i Metohiju, ako hoćete da vidite, između ostalog, i po rebalansu budžeta. Nismo odustali ni od jednog razvojnog projekta koji se tiče opstanka, pre svega, srpskog naroda i ostalih nealbanaca na Kosovu i Metohiji.Neki dan ste spominjali na konferenciji za novinare… Žao mi je što nisam mogao da budem na sednici Odbora za poljoprivredu, ali baš u petak je bilo mnogo obaveza. Bili smo u Batajnici. Posle toga je bila sednica Vlade, pa je bila sednica Štaba za vanredne situacije. Nisam mogao da budem na sednici Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i vidim da ste posle tog odbora održali konferenciju za novinare, gde ste rekli da ministar poljoprivrede više brine o litijumu nego o poljoprivredi.Ja ću vam sada reći moj stav, da ne bude nikakve zabune. Ja sam za to da Republika Srbija iskoristi sve svoje prirodne, odnosno mineralne sirovine i sva svoja prirodna blaga da bi unapredila životni standard svojih građana, da bismo pojačali naš ekonomski razvoj, da bismo unapredili našu industriju, pa samim tim i našu poljoprivedu. Kada bude bilo više radnih mesta, kada budemo imali nove investicije,

se tiče kopanja litijuma, povezaću ga sa uvođenjem vojnog roka. Dame i gospodo narodni poslanici, evo u čemu je veza. Ako pažljivo slušate izlaganje ovih različitih agregatnih stanja bivših stranaka nigde u svetu ne postoji rudnik litijuma, apsolutno nigde i sada vas pitam – ako nigde ne postoji rudnik litijuma, pa kako se na godišnjem nivou proizvode milioni i milioni mobilnih mobilnih telefona? U svakom mobilnom telefonu je litijumska baterija. Kako se proizvode električni automobili koji idu na litijumske baterije? Gde se nalaze ti rudnici litijuma? Da li se nalaze na Marsu ili se nalaze u nekoj konkretnoj zemlji? Pa, nalaze se.Vi kažete da nema nigde rudnika litijuma, isto kao što ste nas ubeđivali 2009. i 2010. godine da nigde u Evropi ne postoji obavezno služenje vojnog roka. Eto, u tome je ste nas… Evo, ja sam sedeo ovde kao narodni poslanik opozicije. Ubeđivali ste narodne poslanike, građane Srbije. Trudili ste se iz petnih žila da nam objasnite šta će nam vojska, šta će nam vojska, Srbija više nema neprijatelja, nema više ratova u svetu, svi sporovi se rešavaju mirnim putem, ne treba nam vojska, vojska je skupa, a na kraju krajeva, nigde u Evropi, kaže, i ne postoji obavezno služenje vojnog roka.To je bilo vaše vaše obrazloženje odluke da formalno suspendujete, a faktički ukinete obavezno služenje vojnog roka. Šta se onda desilo? Malo po malo mi saznajemo ova zemlja ima obavezu služenja vojnog roka, ona zemlja ima obvezu služenja vojnog roka. Ispada da najveći broj zemalja u Evropi ima obavezno služenje vojnog roka, a da je manji broj onih koji nemaju. E, tako vam je isto i sa litijumom. Nema ga ovde, nema ga onde, niko ne kopa, a svi proizvode mobilne telefone. Niko ne kopa litijum, a svi proizvode električne automobile.Tako ste nas isto ubeđivali i za vojsku, niko nema vojsku, posle nekoliko godina ispostavilo se, ne da imaju vojske, ljudi, pitanje je samo daj Bože da ne izbije treći svetski rat, besne ratovi svuda u svetu, besne ratovi maltene u našem okruženju. Već dve godine traje rat u Ukrajini. Pitanje je da li će Izrael da zarati da napadne Liban ili da zarati sa Iranom. Gde je sad vaša priča? Gde su sad vaše obaveštajne agencije na koje ste se pozivali te 2009. i 2010. godine, da će biti sveopšti mir, da nema ratova, šta će Srbiji vojska, bolje da mladi rade nešto drugo, a sad se ispostavilo da nam vojska i te kako treba i da svaka država radi na jačanju svoje vojske.Dakle, vojske.Dakle, kao što ste lagali za litijum danas, tako ste lagali za vojsku da nigde ne postoji obavezno služenje vojnog roka, pa se na kraju ispostavilo da i te kako postoji. I ne da se države ne naoružavaju, nego svaka radi sve ono što može da ima što više naoružanja, neke da bi napadali druge zemlje, a mi da bi odvraćali druge da ne napadnu nas. Eto, u tome je veza između litijuma i vojske.Dakle, uvek je vaša politika zasnovana na lažima, na govorenju neistine i na plašenju naroda. To je jedino što umete da radite.E, sad, što se tiče poljoprivrede, vidim da ovih dana lijete krokodilske suze, Srbija nedovoljno izdvaja za poljoprivredu, teška je situacija u poljoprivredi, zašto ne izdvajate 10% budžeta, zašto ne preduzmete ovu ili onu meru? Evo, ja ću vam sad izneti vrlo precizne podatke iz vašeg vremena, dakle, vašeg vremena, to jeste bilo vaše vreme, bilo je očajno za Srbiju, ali je za vas bilo super. vas iz tog perioda, bili ste moćni, bili ste jaki. Dolazili ste u Narodnu skupštinu sa obezbeđenjem, sa besnim automobilima. Sećam se ja malo duže nego što se vi, neki od vas sećaju.Dakle, 2004. godine, kada je u pitanju premija za mleko, vi koji kažete - zašto ne ulažemo u stočni fond, zašto nemamo više stoke, evo, dame i gospodo narodni poslanici, koliko su oni brinuli o o stočnom fondu i o našim poljoprivrednim proizvođačima koji su se bavili i u njihovo vreme proizvodnjom mleka.Dakle, 2004. godine, to vam je prva Vlada Vojislava Koštunice, premija po litri mleka 4,25 dinara. Zatim, 2005. godine takođe prva Vlada Vojislava Koštunice 4,15 dinara po litri mleka, 2006. godine isto Vlada Vojislava Koštunice 3,5 dinara po litri mleka, 2007. godine, e, 2007. godina, to vam je epohalna godina u političkoj istoriji Srbije, desilo se

15 minuta pred ponoć, tako što je Tomislav Nikolić izašao za govornicu Narodne skupštine i rekao - očigledno je da ste se dogovorili vi iz DS i DSS da napravite Vladu, evo mi radikali se više nećemo javljati za reč, izaberite vi tu vašu Vladu, pa da vidimo šta će ta Vlada da uradi. I šta je uradila ta druga Vlada Vojislava Koštunice 2007. godine? Plaćali su litru mleka 2,5 dinara.Godine 2,5 dinara.Godine 2008, to je epohalna godina, sećate se penkala Božidara Đelića iz 2008. godine, kaže – ovim penkalom sam potpisao Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, 29. aprila 2008. godine, a izbori su bili 11.maja. Znači, daj na vrat na nos samo nešto da potpišem da mi to bude argument za izbore.Ni na koji način niste zaštitili domaćeg proizvođača, ni na koji način niste zaštitili ljude koji se u Srbiji bave proizvodnjom kukuruza, pšenice, soje, suncokreta, mleka, mesa, itd. Otvorili ste naše tržište za relativno kvalitetnu i relativno jeftinu robu iz EU bez ikakvih barijera, ali važno je bilo da se baš 29. aprila potpiše SSP, jer vam je to bio ključni argument za izbore koji su bili nekoliko dana posle toga. I onda nama danas spočitavate - a zašto ne zaštitite domaće tržište. A kako da ga zaštitimo na način kako bi mi hteli kad nas obavezuje Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju iz 2008. godine, koji je ratifikovan u svakoj zemlji članici EU?Dakle, te 2008. godine, kada je Boža Đelić čuvenim penkalom potpisao SSP i praktično dokusurio srpsku poljoprivredu, gospoda koja nas danas kritikuju plaćala su litru mleka 1,9 dinara. Zamislite tu mizeriju. Pa, ljudi nisu hteli da podnose zahteve da im se isplaćuje premija za mleko. Više ih je koštala taksa za podnošenje zahteva nego što je vredela ta litra mleka. I onda vi nama danas držite lekcije o tome zašto ne brinemo o proizvođačima mleka. Kako vas, bre, nije sramota?

2012. godine 6 dinara, i onda od 2013. godine konstantno povećanje premije za mleko sa 7 dinara, 2021. godine na 10 dinara, 2022. godine na 15 dinara, 2023. godine na 19 dinara.Sad, pazite, mi danas plaćamo po litru mleka 19 dinara kao premiju, kao vid podsticaja za naše poljoprivrednike koji se bave proizvodnjom mleka. Oni su plaćali četiri dinara, tri dinara, dinar, dinar i po i kažu više su oni brinuli o poljoprivrednim proizvođačima nego mi.

Marković? Ne, vi ste sjajni, od vaših ministara niko nije bio bolji. Jel se sećate Saše Dragina? Jel se sećate Dušana Petrovića, ljudi koji su učinili sve da upropaste srpsku poljoprivredu? Imali Imali ste jednog ministra poljoprivrede iz vremena DOS koji je rekao da ne treba da sejemo pšenicu. Kaže – šta će nam pšenica? Ne treba da sejemo pšenicu. Imali ste jednog koji je rekao – u Smederevu ne treba da bude Železara, gajićemo kikiriki i pečurke. Na to vas je podsetio Siniša Mali.Što se tiče podsticaja za biljnu proizvodnju, se tiče podsticaja za biljnu proizvodnju, vidim da ste ovih dana se razmahali da vi podržavate poljoprivredne proizvođače, da država izdvaja malo za hektare, zašto ne izdvajamo više itd. E, sad da vidite, dame i gospodo, koliko su oni

podsticaji za biljnu proizvodnju, odnosno to je ono što mi kažemo danas mere za jedan hektar su iznosile 8.000 dinara po hektaru, 2008. godine su povećali na 10.000, pa su onda 2012. godine i to smanjili na 8.618 dinara i onda imate u 2013. godini 12.000, pa u 2014. godini 12.000, u 2015. godini 12.000, u 2023. godini 18.000 i sad je 18.000.Kada na ovih 18.000 dodate novu meru koju ćemo da unesemo u zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, a to je regres u iznosu do 17.000 dinara za sertifikovano seme, to praktično znači da će ljudi već u 2024. godini za hektar zemlje dobijati podsticaj za biljnu proizvodnju u iznosu od 35.000 dinara. Sada uporedite tih naših 35.000 dinara sa vaših 8.000 dinara iz 2007. godine. Ono do 2007. godine neću ni da čitam. Ono su bili toliko mizerni podsticaji da ljudi nisu ni tražili od države te podsticaje, kao da nisu ni postojali, zato što im je skuplje bilo da plate taksu za podnošenje zahteva, nego što je bio iznos podsticaja. Eto tako stoje stvari.Juče je jedan kolega iz opozicije spominjao koliko država plaća za penale, sudske troškove, kako gubimo sporove, pa zbog toga su oštećeni građani Republike Srbije. Evo ja ću vam sada pokazati na jednom samo primeru koliko je država Srbija milijardi i milijardi dinara morala da plati poljoprivrednim proizvođačima zbog neodgovorne politike tadašnje vlasti, tadašnje vlasti, odnosno ljudi koji danas ovde sede, samo su promenili agregatno stanje, nazive stranaka, ali im je u suštini politika ista.U Službenom glasniku Republike Srbija br. 51 iz 2008. godine, to je dakle vaše vreme, kao što je rekao Siniša Mali i tu ga potpuno podržavam, doneta je Uredba o korišćenju sredstava podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima u 2008. godini. I onda imate član 3. gde se kaže da će nosiocima ovih nekomercijalnih poljoprivrednih gazdinstava biti isplaćeno godišnje po 40.000 dinara. Nikome nije isplaćeno 40.000 dinara. Nekim poljoprivrednim proizvođačima koji su podneli zahtev, i to samo nekima, isplaćena je samo prva rata od 20.000 dinara. Onih preostalih 20.000 dinara, a za mnoge i onih 40.000 dinara, nikada nije isplaćeno. Država Srbija je samo na ime toga morala da plati, čini mi se, između četiri i pet milijardi dinara zbog toga što ste obećali uredbom ovu naknadu za nekomercijalna poljoprivredna gazdinstva, a nikada je niste isplatili.Toliko o sudskim penalima, o troškovima i o tome kako vi vodite računa, kako vi kažete, o svakom dinaru koji se zaradi u Republici Srbiji.Još nešto želim da vam kažem. Vidite, u ovo naše vreme, mi smo Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju imali dovoljno hrabrosti, imali smo dovoljno odgovornosti prema našim poljoprivrednim proizvođačima da taksativno navedemo iznose, one minimalne iznose koliko država plaća za različite vrste podsticaja u poljoprivredi. Danas nema, dame i gospodo narodni poslanici i vi građani Srbije koji pratite zasedanje Narodne skupštine, oblasti poljoprivredne proizvodnje koju država Srbija ne subvencioniše: ratarstvo, stočarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, pčelarstvo, ribarstvo, apsolutno sve. Dakle, ne postoji, ne postoji grana poljoprivrede koju država direktno iz budžeta ne pomaže.Zašto to kažem? To kažem zato što ovde imam vaš Zakon vaš Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju koji je donet 2009. godine. To je Vlada Mirka Cvetkovića, ministar poljoprivrede čuveni Dušan Petrović. Oni su doneli Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju, ali za razliku od našeg zakona, o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, gde taksativno stoje iznosi, oni su samo naveli vrste podsticaja, ali ne i iznose, što znači da su mogli da odrede iznose kakve su oni hteli, a mi smo se obavezali da ne možemo da isplatimo manje od onog iznosa koji je propisan zakonom. Sada vi meni recite ko se više brine o poljoprivrednim proizvođačima, vi ili ova Vlada?Što se tiče vašeg plašenja građana Srbije da nam preti glad, nestašica hrane itd, situacija u poljoprivredi ove godine nije bila nimalo jednostavna. Mnoge delove Republike Srbije zadesio je nedostatak padavina, odnosno nedovoljna količina padavina i imamo manje nego što smo planirali – kukuruza, suncokreta, soje. O šećernoj repi još uvek ne mogu definitivno da govorim zato što je berba, odnosno žetva šećerne repe završena na svega 33% zasejanih površina, ali ono što želim da kažem građanima Srbije, vama ne vredi čovek bilo šta ni da govori, jer ste vi do te mere zadojeni mržnjom prema ovoj Vladi, prema predsedniku Republike da tu nikakva argumentacija ne pomaže, ali zbog građana Srbije, zbog narodnih poslanika želim da kažem da bez obzira tešku tešku agroekonomsku godinu koja je iza nas i koja je još uvek u toku imaćemo dovoljno strateških poljoprivrednih proizvoda za domaće tržište i za izvoz. Dakle, neće biti gladi u Republici Srbiji. Imaćemo dovoljno poljoprivrednih proizvoda i za izvoz.Molim vas samo da prestanete sa tim plašenjem građana Srbije, jer sve što umete da radite to je da plašite Neće se desiti nikakve nestašice. Neće biti nikakve gladi. Nećemo doći u situaciju da moramo da uvozimo pšenicu, kukuruz, suncokret, soju, šećernu repu itd. Imaćemo svega i brašna i ulja. Imaćemo dovoljno i šećera. Imaćemo dovoljno i za domaće tržište. Imaćemo dovoljno i za izvoz.Sve ovo uspeli smo da ostvarimo zahvaljujući činjenici da se danas država Srbija, kada kažem država Srbija mislim i na Vladu i na predsednika Republike Aleksandra Vučića, i te kako brine za našu poljoprivredu, za naše poljoprivredne proizvođače i želimo da ih ohrabrimo, da im damo svaki mogući vid podsticaja da opstanu na veoma zahtevnom evropskom i svetskom tržištu hrane, što danas, priznaćete, nije nimalo jednostavno, pogotovo ako imate u vidu činjenicu da u ovom trenutku 70% naših poljoprivrednih proizvoda mi izvozimo u EU. To znači da imamo vredne seljake. To znači da imamo pametne ljude koji vode naše kompanije i koji uspevaju naše poljoprivredne proizvode, koji uspevaju našu robu koju naši seljaci proizvedu da plasiraju na evropsko tržište. Dakle, 70% svega što proizvedemo u poljoprivredi ide u EU.To dovoljno EU.To dovoljno govori o tome koliko smo mi podigli nivo kvaliteta poljoprivredne proizvodnje i kada je reč o primeni agrotehničkih mera i kada je reč o nabavci nove mehanizacije i kada je reč o o edukaciji naših poljoprivrednih proizvođača itd.Pominjali ste nekih 900 miliona dinara, kaže, koliko izdvajamo za podsticaje. To je neverovatna laž, i to moram da demantujem. Sad ću vam reći koliko su iznosili u njihovo vreme budžeti Uprave za agrarna plaćanja. Za one koji su možda manje upućeni, Uprava za agrarna plaćanja je praktično srce Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Svi podsticaji, svi regresi, sve refakcije za gorivo se isplaćuju preko Uprave za agrarna plaćanja. Sa rebalansom budžeta, ovim o kome sada govorimo za 2024. godinu, budžet naše Uprave za agrarna plaćanja je više od 100 milijardi dinara. Dakle, ne znam odakle vam taj podatak od 900 miliona dinara. Dakle, 100 milijardi, 100 milijardi, ili tačnije, 100.581.908.000 dinara.Toliko vam sada iznosi budžet Uprave za agrarna plaćanja, odnosno prevedeno na jezik običnog čoveka, 100,5 milijardi dinara država Srbija izdvaja kao podsticaj za sve moguće vidove pomoći našim poljoprivrednim proizvođačima.Kako je to izgledalo u vreme recikliranih stranaka iz DOS-a. Godine 2010. Vlada Mirka Cvetkovića, 14 milijardi je iznosio budžet za agrarna plaćanja, 2011. godine Vlada Mirka Cvetkovića, 16 milijardi. U 2012. godini, to je prva godina vladavine SNS rapidno se povećava budžet Uprave za agrarna plaćanja na preko 25 milijardi dinara, u 2013. godini na preko 31 milijardu dinara, u 2014. godini na preko 33 milijarde dinara.Onda imate neverovatan skok u 2020. godini, pazite, to je godina korone, da vas podsetim, godina korone, krize kada je država Srbija izdvajala ogromne količine novca, ogromne iznose novca da bi naši preduzetnici, da bi naši privrednici mogli da opstane u to teško vreme 2020, 2021. godine. I u to teško vreme, u to vreme korona krize 2020. godine država Srbija izdvaja skoro 43, tačnije 42 milijarde 787 miliona dinara za podsticaj našim poljoprivrednim proizvođačima.U 2021. godini, takođe godini korona krize, 44 milijarde 384 miliona dinara. U 2022. godini 60 milijardi 912 miliona dinara. U 2023. godini 93 milijarde 103 miliona dinara i sa ovim rebalansom budžeta 100 milijardi 581 milion 908 hiljada dinara. To su brojke, to su egzaktni pokazatelji ko se brine o poljoprivrednoj proizvodnji, a ko je učinio sve da upropasti našu poljoprivrednu proizvodnju. Da nije bilo pobede 2012. godine, to bi nažalost i pošlo za rukom. Hvala.